uvjeti. Prelazimo na treću točku dnevnog reda. - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, s Konačnim prijedlogom zakona,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 Odbor za ratne veterane, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Europske integracije. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena gospođa Jadranka Kosor, potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Izvolite. potpredsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo zastupnici. Evo, pred vama je još jedan zakon kojim se usklađujemo, odnosno Europske unije. Ovo je tzv. EU zakon i zato ga Vlada predlaže prihvatiti po hitnom postupku, dakle u objedinjenom i prvom i drugom čitanju. Ja ću ukratko izložiti ono što su glavne izmjene i dopune ovoga zakona. Dakle, Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Fond kao što znate je jedan od najmoćnijih fondova u Republici Hrvatskoj. Njegova se vrijednost mijenja iz dana u dan s obzirom na tržište kojim je izložen i fond, odnosno dionice koje su u fondu. To su vrijedne dionice INA-e i HT-a. Sedam posto dionica INA-e i sedam posto dionica HT-a. Vrijednost u ovom trenutku je negdje oko 4 milijarde kuna. Kažem još jedanput vrijednost je promjenjiva. Ono što uglavnom predlažemo promijeniti u ovom zakonu je dakle prije svega ono čime se usklađujemo sa pravnom stečevinom u tom smislu da se izjednačuju dužnički i vrijednosni papiri Republike Hrvatske sa dužničkim vrijednosnim papirima država članica i država članica zemalja organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj. Naravno, ovaj članak, odnosno ova odredba vrijedit će od trenutka kad Hrvatska postane članica Uz ovu izmjenu željela bih još samo kratko reći da su naravno neutemeljene i neosnovane različite tvrdnje koje smo čuli u posljednje vrijeme u javnosti iz različitih krugova u tom smislu da će Fond hrvatskih branitelja kad Hrvatska postane članica prestati postojati zbog propisa Europske unije. Dakle, to nije točno. Upravo to nije točno. Mi smo ovom izmjenom uskladili zakon sa pravnom stečevinom i fond će naravno ako to budu htjeli hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji koji su udjeličari ako to budu htjeli, dakle ako ne budu podigli svoje udjele više od 50% on će opstati i naravno u trenutku kad Hrvatska postane članica Europske unije. Mi vjerujemo dakako da će se imovina fonda i dalje povećavati s obzirom na privatizacijske tokove s obzirom da kao što znate prema Zakonu o privatizaciji i vrijedna imovina drugih tvrtki kao što su INA i HT će ući u imovinu hrvatskog, odnosno Fonda hrvatskih branitelja. Međutim, ovu prigodu smo iskoristili uskladiti i neke druge članke, odnosno druge odredbe ovoga fonda kako bismo još jače, odnosno ovog Zakona o fondu, kako bismo još jače i još čvršće i još učinkovitije zaštitili prije svega udjeličare. Dakle, hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji nakon smrti hrvatskih branitelja. U tom smislu predlažemo budući da se radi o investicijskom fondu otvorenog tipa iz kojeg pojedinac, dakle udjeličar može istupiti samo prodajom svojih udjela fondu osobno. Mi predlažemo dame i gospodo i vjerujem da ćete te predložene izmjene prihvatiti da dokumentima o udjelima u fondu članovi fonda ne mogu raspolagati niti prenijeti drugim članovima fonda niti trećim osobama u roku od tri godine od dana stjecanja udjela u fondu. Dakle, to je odredba. Međutim, sada predlažemo da niti jedan dokument o udjelu, niti udjel člana fonda ne može se dati u zalog, ne može se prenijeti u korist drugog člana fonda niti trećih osoba. Svaka takva radnja je ništetna. Podsjećam naime na rasprave također u javnosti oko toga da su se već tzv. torbari s kojima smo se susretali u prošlosti naravno imamo vrlo negativna iskustva potrudili, pa da su branitelji prodali svoje udjele. Ja ovdje evo još jedanput ponavljam i u ime Upravnog odbora fonda ali naravno i u ime hrvatske Vlade jer smo sve te i donosili u skladu sa pozitivnim prosima i donosili na potvrdu hrvatskoj Vladi, a ja vam se danas obraćam kao predsjednica Upravnog odbora Fonda. Dakle, svaka takva radnja, sve takve radnje u tom smislu su apsolutno ništetne. nemaju nikakvog pravnog učinka. Jedino udjeličari u Fondu hrvatskih branitelja, dakle hrvatski branitelji ponavljam i članovi njihovih obitelji mogu raspolagati svojim udjelima i ako to žele naravno mogu nakon 12. travnja podnijeti zahtjev za podizanjem svoga udjela, ali samo oni i nitko treći i nitko tko bi se na taj način htio time okoristiti. I udjeli članova fonda mogu se stjecati samo nasljeđivanjem, dakle nakon hrvatskoga branitelja temeljem pozitivnih propisa Republike Hrvatske o nasljeđivanju. I isto tako utvrđuje se, dakle to predlažemo da imovina fonda ne može biti predmetom stečajne To je još jedan instrument, još jedna poluga kojom osiguravamo imovinu fonda, odnosno u konačnici hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Predlažemo također i još jednu promjenu koja je vezana za kreditne aktivnosti Društva za upravljanje Fondom. Društvo je podsjećam izabrano na natječaju i društvo evo do sada prema ocjeni članova Upravnog odbora Fonda, gdje većinu čine hrvatski branitelji upravlja imovinom Fonda vrlo korektno naravno u skladu sa propisima. Dakle, regulira se kreditna aktivnost društva za upravljanje Fondom, tzv. repo poslovi, poslovi koji se odnose na Ugovor o prodaji i ponovnoj kupnji vrijednosnih papira, a usmjerena je na očuvanju vrijednosti Fonda. Naime, rečenom odredbom osigurava se dnevna novčana likvidnost fonda kako bi se mogao isplatiti dio članova koji žele istupiti iz Fonda hrvatskih branitelja. Taj rok naime evo podsjećam i na to, makar vjerujem da za te odredbe zakona dobro znate i Statuta Upravnoga odbora. Naime, taj rok stupa vrlo brzo 12. travnja ove godine i nakon toga će svaki udjeličar, dakle svaki hrvatski branitelj i član obitelji kojem to pripada moći podnijeti zahtjev Društvu za upravljanje imovinom za podizanje svoga udjela i nakon 60 dana od tog trenutka će se odlučiti o vrijednosti njegovog udjela. Dakle, upravo na taj dan nakon njegovog podnošenja i isplatit će se taj udio još u roku tri dana. Dakle najjednostavnije rečeno u roku od 63 dana će moći raspolagati svojim udjelom. Međutim ja ću iskoristiti ovu prigodu dame i gospodo i kao predsjednica Upravnog odbora Fonda i kao ministrica hrvatskih branitelja i kao potpredsjednica Vlade pozvati hrvatske branitelje, vjerujem da ćete da ćete to učiniti i vi, da dobro razmisle naravno što će učiniti 12., 13., 14., 15. travnja, dakle hoće li podnijeti zahtjeve za podizanjem svojih udjela ili će svoje udjele ostaviti u fondu. Pozivam naime da oni kojima to nije nužno, dakle koji taj novac zbog određenih obiteljskih, socijalnih ili drugih razloga ne moraju podići, znači nije im taj novac nužan, da svoje udjele ostave u fondu jer će na taj način omogućiti da fond opstane. Ponavljam još jedanput ukoliko bi 50% hrvatskih branitelja, dakle udjeličara podiglo svoje udjele, fond bi se prema zakonu likvidirao. Važno je da fond opstane zato što upravo zahvaljujući postojanju Fonda hrvatskih branitelja mi imamo i to je Hrvatski sabor donio u prošlom sazivu, i Zakon o Fondu za stipendiranje djece hrvatskih branitelja, odnosno branitelja, ali i Zakladu hrvatskog branitelja. dobit Fonda hrvatskih branitelja raspoređuje se tako da jedna trećina se reinvestira, jedna trećina se dijeli udjeličarima, a jedna trećina se raspoređuje tako da 40% ide u Fond za stipendiranje, a 60% u zakladu. I upravo zahvaljujući postojanju ovoga fonda o čijem zakonu sada govorimo, mi evo u ovoj godini možemo raspolagati sa sviše od 41 milijunom kuna za stipendiranje djece hrvatskih branitelja i samih branitelja. Mi smo evo u dva navrata u dvije godine donijeli u dvije akademske, odnosno školske godine, donijeli odluku o više od 10 tisuća stipendija. Stipendije smo za ovu akademsku, odnosno školsku godinu povećali tako da one za srednjoškolce iznose 400 kuna, za studente tisuću kuna. Dakle sasvim pristojne stipendije. Sve smo to mogli zahvaljujući postojanju Fonda za stipendiranje, a Fond za stipendiranje je da tako kažem dijete ovoga Fonda hrvatskih branitelja. Zaklada dame i gospodo, evo ove godine će raspolagati sa oko 70 milijuna kuna. Dakle to je od te jedne trećine dobiti 70 milijuna kuna koji se raspoređuju hrvatskim braniteljima naravno na temelju zahtjeva koji imaju teške socijalne prilike, bolesti u obitelji, bolesti djece, različitih izloženi različitim katastrofama kao što je požar kada izgori cijela kuća itd. Sve to ne bismo mogli da nema ovoga Fonda hrvatskih branitelja o čijem zakonu danas govorim. Tako da evo predlažem i molim vas da i vi u svojoj raspravi i uputite također poziv hrvatskim braniteljima evo i vi koji ste hrvatski branitelji zastupnici u ovom časnom Domu, vjerujem da će se hrvatski branitelji upravo tim pozivima upravo i odazvati. Evo još nekoliko podataka. Govorim o dobiti pa evo podatak za vas. Realizirana dobit fonda u prošloj godini je veća od 195 195 milijuna kuna. Mi smo također završili jedan drugi veliki posao, a to je izračun ukupnog broja udjela u Fondu hrvatskih branitelja. On iznosi dame i gospodo 5 milijuna 800 tisuća 212,13 a ovaj broj udjela odnosi se na 504 tisuće 043, odnosno 43 člana fonda, dakle udjeličara. Ponavljam to su branitelji, ali i članovi njihovih obitelji iza smrti, znači iza onih koji su poginuli i za onih koji su evo nakon rata na žalost umrli. Također smo napravili rezervaciju od 32 tisuće 999 udjela za ukupno 2 tisuće 867 branitelja. Tamo, dakle za one za koje još uvijek nemamo potpune podatke. Iz različitih razloga još se ti podaci dopunjuju. Ponavljam da sve podatke koje imamo, koji su i u registru, koji se naslanja na fond su podaci koje smo dobili iz Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, dakle matičnih ministarstava hrvatskih branitelja, naravno iz ratnih vremena. I još evo mislim da jedna važna obavijest za vas i informacija. Odnosi se na vrijednost udjela u fondu. Vrijednost udjela je oko 600 kuna i onda naravno svaki branitelj može izračunati o kolikom novcu, odnosno o kolikoj se vrijednosti u konačnici radi. Evo dame i gospodo to su temeljne informacije i o izmjenama i dopunama ovoga zakona, ali i o djelatnostima fonda, odnosno upravnog odbora fonda. Ja vam zahvaljujem na pozornosti i molim da podržite predložene izmjene i dopune zakona o Fondu hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kojima se u jednom dijelu usklađuje sa pravnom stečevinom Europske unije, a drugom dijelu još jače jače osiguravaju hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji od mogućih manipulacija ili od mogućih naravno zlouporaba. Na kraju bih budući da smo dobili amandmane za sada koji su pristigli iz Odbora za zakonodavstvo, rekla da naravno ove predložene amandmane kojima se zakon u ovom nomotehničkom smislu poboljšava, dakako prihvaćamo. Hvala vam lijepa i molim vas da podržite ove izmjene i dopune. **Jarnjak, Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ, Odbor za ratne veterane? Odbor za zakonodavstvo? Ne. Odbor za europske integracije? Ne. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Prvo klubovi. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Josip Đakić. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo potpredsjednice Vlade i ministrice hrvatskih branitelja, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Evo pred nama je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Fondu hrvatskih branitelja, s Konačnim prijedlogom zakona u kojem se želi uskladiti zakonodavstvo uskladiti zakonodavstvo Republike Hrvatske sa pravnim stečevinama Europske unije te se u ovom prijedlogu dostavlja usklađenost sa pravnim aktima Vijeća Europe. Naime, ono što je bitno za reći o ovim izmjenama i dopunama Zakona o Fondu hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji da se usklađenost sa europskim zakonodavstvom kao i pravnim stečevinama i sa Vijećem Vijećem Europe odnosi na ulaganje imovine fonda i mogućnost ulaganja u europskim zemljama, a isto tako i u zemljama koje koje su organizacije za gospodarsku suradnju ili skraćenica OECD-e. Znači, fond do sada tu mogućnost nije imao, ali isto tako možemo naglasiti da ovo ulaganje neće moći biti dok Republika Hrvatske ne uđe u punopravno članstvo Europske unije. Tada će i ova pravila i ovaj zakon početi važiti. Ono što je bitno naglasiti da osim ovih europskih usklađenja Fond hrvatskih branitelja koji je počeo sa radom i u kojem je zakon donesen 2003. godine doživio je znatne i bitne izmjene i dopune u 2004. godini kako bi zapravo mogao početi funkcionirati i raditi, kako bi onaj okvir koji je bio postavljen 2003. godine bio upotpunjen sa zakonskim normama i kako bi fond u otvorenom smislu kao otvoreni fond mogao funkcionirati na hrvatskom tržištu, kako bi hrvatski branitelji zapravo imali jedan vrijedna hvalevrijedan potez koji je Vlada Republike Hrvatske učinila da bi osigurala njima i njihovim obiteljima i obiteljima poginulih hrvatskih branitelja vrijednosti na koje su ostvarili prava odlukom Vlade Republike Hrvatske a to je 7% dionica HT-a, kao i 7% dionica INA-e. Danas smo čuli i od potpredsjednice da je ovo najjači i najvrjedniji fond u Republici Hrvatskoj. I stoga i ove izmjene o ulaganju u imovine fonda kao u europske institucije onda kada Republika Hrvatska uđe u Europsku uniju tako i na domaćem tržištu tržištu zasigurno imaju svoju pravnu ali i striktnu namjeru kao što su ove izmjene Zakona o nemogućnosti zaloga, nemogućnosti stečene mase ili bilo kakvih manipulacija sa vrijednosnim papirima, o udjelima fonda i prenošenja vlasništva kao i sve drugo što bi bilo predmet nekakvih transakcija od strane imaoca udjela tj. hrvatskih branitelja kao i članova njihovih obitelji na treće osobe koje bi upravljale. Zaštita je nužna i potrebna i sa aspekta osiguranja sredstava jer približava se vrijeme i datum kada imaoci udjela u fondu mogu raspolagati njima znači moratorij od one tri godine prestaje. Stoga 12.4., travnja prestaje ta mogućnost i svi hrvatski branitelji koji koji su baš u prilici ili sili da svoje dionice ponude mogu ih ponuditi fondu. I stoga je bilo potrebno osigurati i ovu mjeru kako bi otkup išao unutar fonda kako se ne bi morale prodavati dionice za otkup udjela od branitelja. Ali mi, kao i potpredsjednica Vlade tako i klub Hrvatske demokratske zajednice apelira na sve one koji žele ostati članovi fonda da to i ostanu, da ne bi masovna pojava ponude, ponuda i potražnja na tržištu dionica zasigurno i smanjuje vrijednost i opada vrijednost, pa tako mogu reći da današnja realno procijenjena vrijednost onih najvećih udjela koji su bili cijelo vrijeme u Domovinskom ratu, koji su bili u svim onim kritičnim trenucima je negdje oko 30 tisuća kuna. Masovnom ponudom na tržištu tj. ponudom fondu zasigurno bi spala više nego od polovice i eventualno bi bila nekakvim možda, možebitno 10 tisuća kuna. Stoga apeliram i kao hrvatski branitelj na sve one koji nisu nužno potrebni nuditi i prodavati svoje udjele, jer drugih zakonskih instrumenata da ih spriječimo u tome nemamo, da ostave svoje udjele jer sigurno će narasti njihova vrijednost u budućem slijedu privatizacijom daljnjih tih 7% udjela hrvatskih tvrtki u vlasništvu Republike Hrvatske, zasigurno će ta vrijednost se bitno povećati i omogućiti im da imaju sigurnu svoju budućnost, da imaju vrijednost. A i čekanjem da se stabilizira tržište poslije prve mogućnosti prodaje zasigurno bitnim čekanjem i korištenjem pravih momenata zasigurno će ostvariti veću vrijednost ako već misle i kane prodati, nego u prvom naletu da ih bude previše. Ono što je sigurno a to je da ako se pojavi 50% ponude da će fond prestati sa radom, da će biti likvidiran i da neće biti nikakvih daljnjih mogućnosti ovih formi koje su učinjene da dobrobit djece hrvatskih branitelja, samih hrvatskih branitelja, a to je zakladna svrha kao i svrha fonda za stipendiranje. Čuli smo, 10 tisuća stipendija je ogroman broj. Povećana je vrijednost tih stipendija na tisuću kuna za studente i 500 kuna za srednjoškolce zasigurno puno znači svima onima koji pohađaju studije i koji se školuju u srednjim školama, a ispunili su kriterije koji ne prelaze onu financijsku normu koja je zadana u Pravilniku o dodjeli stipendija kao i zakladna svrha koja je, čuli ste i sami, ove godine 70 milijuna kuna i pomaže onima koji su u stvarnoj potrebi. Stoga ove izmjene i dopune zakona zasigurno idu u pravom smjeru, koriste onima koji koji će biti zaštićeni od pokušaja koji su u javnosti i u oglasnicima čak objavljivani, iskupa pa onda pokušaja stjecanja prava na te udjele nekakvim formama zaloga, nekakvim formama stečaja, nekakvim razno-raznim dosjetljivostima i zaobilaženjem zakonskih normativa da postanu vlasnici. Svjesni smo da su interesi različiti. Interesi tržišta a i vlasnika, pa i većinskih vlasnika ovih tvrtki pa i onih koji imaju udjele a nisu većinski, zasigurno su preogromni. Preogromni su iz razloga posjedovanja ovih 7% dionica INA-e ili 7% dionica HT-a kako bi se domogli tih 7% dionica a to je preokupacija i cilj nekima koji zasigurno žele imati apsolutan ili većinski nadzor u tim našim tvrtkama. Stoga je odgovornost nas svih kao i hrvatskih branitelja jednaka je u pogledu mogućnosti iskupa tih udjela i želimo prekinuti sa onim što se zove da nemamo sredstava u momentu kada treba otkupiti one koji su nužni i koji stvarno misle da će time riješiti egzistenciju a smatramo da nijedan hrvatski branitelj takvom financijskom injekcijom prodajom svojih udjela ako ima i najveću moguću vrijednost, to bi negdje bilo 30 tisuća kuna, ne može popraviti svoju sadašnju financijsku situaciju bitno, ne može kupiti kuću ni stan, ne može ostvariti novi automobil sa ovim, može si pomoći jednokratno za mjesec, dva ili tri ali sigurno ne dugoročno. I stoga, moj apel sa ove saborske govornice je još jači i veći u cilju stabilnosti fonda, u cilju njegove, zadržavanja ovih vrijednosti koje su sada oko 600 kuna po udjelu mislim da u tom pravcu trebali bi razmišljati svi, djelovati svi cijela hrvatska javnost, sve udruge proizašle iz Domovinskog rata kao što to i rade na tribinama ali još dodatno treba apelirati apelirati da treba biti strpljiv u dioničarkom poslu, ne treba žuriti i srljati, ne treba se masovno zalijetati u nešto što se zove sad ću dobiti 5 ili 10 tisuća kuna jednokratno i potrošiti i poslije više nikada neću imati prilike da stvorim nešto što je vrijednost i biti udioničar u INA-i ili HT-u. Stoga i ove zakonske forme idu u tom pravcu da fond opstane. Osiguranje 15% mogućnosti u …/Govornik da bi se osigurala sredstva za otkup kod udioničara koji će ponuditi kao i likvidna sredstva koje postoje momentalno u fondu zasigurno će osigurati da fond ostaje trajna vrijednost hrvatskih branitelja, da ostane u njemu ono što će biti dovoljno novaca za stipendiranje njihove djece pa i njih samih kao i za zakladna svrha pomoći svima onima kojima je to najpotrebnije, koji su stradali u bilo kakvim elementarnim nepogodama, bilo kakvim drugim se našli prilikama gdje im je stvarna potreba da koriste zakladnu svrhu. Hrvatski branitelji kao časna generacija Hrvata koji su iznjedrili slobodu, suverenost, i samostalnost Republike Hrvatske zasigurno zaslužuju da u ovaj fond i dalje pritječu po 7% vrijednosti hrvatskih tvrtki kako bi on bio sigurno među i i najbogatiji i najstabilniji i kako bi on bio svrsishodan prema njima, njihovim obiteljima, prema svima onima koji imaju potrebu i u nemogućnosti da bilo kako drugo se snađu nego koristeći zakladnu svrhu kao i stipendiranje da iz tog fonda u trajnom, u godinama koje su pred nama zasigurno koristimo ove krasne mogućnosti. Stoga prije svega želim i pohvaliti ovaj prijedlog koji je došao usklađen sa europskim normama ali i koji osigurava stabilnost fonda i osigurava sredstva za budućnost u fondu hrvatskih branitelja. Još jednom apel na sve da zadrže vrijednosti koje su dobili, da što duže ostanu u fondu, da mudro procijenjuju kada ponuditi dionice na tržištu jer masovna ponuda sigurno skida cijenu i dobit će mizeriju a ostat će bez onoga što bi mogli imati a to je maksimum maksimuma kada budu sve hrvatske tvrtke svojih 7% i Vlada Republike Hrvatske budu kako jedna po jedna će se privatizirati tako će vjerojatno ulaziti po 7% i u fond, i tako će vrijednost biti najveća i najsvrsishodnija. Evo, stoga još jedanput pozivam ih da zadrže svoje vrijednosti što duže mogu kako bi fond funkcionirao, kako bi što više stipendija išlo i kako bi …/Govornik se ne razumije./… svrha funkcionirala što duže i što kvalitetnije. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Klub IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjena potpredsjednice Vlade, uvažena gospodo zastupnici. Kao što je potpredsjednica Vlade rekla ukupna imovina ovoga fonda je 4 milijarde 299 milijuna 154 tisuće kuna. To je bilo na dan 31.12.2007. Znači, nije se ništa …/Govornik se ne razumije./… promijenilo u ova tri mjeseca. Novac se po postojećem zakonu ulagao znači 40% u vrijednosne papire, Europske unije, OECD-a, 40% depozite kod financijskih institucija, 40% u vrijednosne papire kojima se trgovalo na burzi. Ono što je sigurno obilježilo znači 2007. to je znači dividenda INA-e i HT-a za 2006., to je ovih 192 milijuna kuna i prodaja 32,5% dionica T-HT-a. Istina, dionica T-HT-a na dan 31.12.2007. bila je na 354,44 kune, javna ponuda je zaključena po cijeni od 265 kuna. Znači, tu je Vlada išla u korist građana, ali danas se cjelokupna burza u Hrvata trese i dionica T-HT-a se približava malo nižoj cijeni, neću reći početnoj jer ona na današnji dan iznosi 317 kuna. Jasno je da brinem za imovinu ovog fonda, za branitelje ali bogami brinem i za onih 250 tisuća, 350 tisuća onih koji nisu još prodali dionice T-HT-a. Ne bih volio da zbog burzovnih potresa netko na kraju bude i namagarčen. S druge strane, da nema toliko zlouporaba braniteljskih prava a što nam je pokazala ovacija "dijagnoza 1", "dijagnoza 2" možda bi stvarni branitelji imali i daleko veće mogućnosti a ovako moraju dijeliti te mogućnosti s onima koji ne zaslužuju ja ću reći nikakvo poštovanje ako su putem lažnih dijagnoza došli do prava koja im ne pripadaju. Mi danas 2008. imamo otprilike 100% više invalida no što ih je bilo 95. godine kada je rat završio kao da se u međuvremenu gospodo vodio još jedan rat. U Hrvatskoj još 7 tisuća ljudi čeka na dijagnozu PTSP-a. Imat ćemo za godinu, dvije 50, 55, možda i više tisuća invalida Domovinskog rata. I prestanimo se igrati sa time i neka država učini sve da se to više ne ponavlja jer inače to se više neće ni financijski u ovoj zemlji moći pratiti. Mi često znamo govoriti i građani to često ističu da socijalna nije socijalna, pravična itd., ali ja kažem i to da nema države koja dosljednije izvršava prava prema svojim veteranima, veteranima, no što to čini Republika Hrvatska. To je istina i oni koji tvrde drugačije oni naprosto lažu. Iako zbog tih, tog korištenja tih lažnih dijagnoza ima onih koji su privilegirani i koji bi bez tih prava trebali i ostati. Te druge, znači treba pronaći, treba ih maknuti iz sustava, a one prve, ja bih rekao rehabilitirati i obeštetiti. Međutim, to se neće moći bez da se u ovoj zemlji javno objavi registar branitelja kojega čuvamo kao zmija noge. A znamo da status branitelja invalida nosi čitav niz povlastica, mirovine, dionice, prava na djecu, ove prednosti pri zapošljavanju itd.. Ono što je gotovo nevjerojatno da je čitav niz braniteljskih udruga bio za objavu tog registra, a sada odjedanput preko noći mijenjaju svoja promišljanja i razmišljanja. da bi trebalo još jednu generaciju rehabilitirati, a to su borci Narodno oslobodilačkog rata, ima ih svega 14 tisuća i ne znam zašto to ne bi već jednom već jednom učinili. Ili se čeka da biologija taj "problem", pod navodnicima sama riješi. Da se vratim fondu. 12. travnja 2008. istječe rok od 3 godine zakonske zabrane raspolaganje udjelima u Fondu, to je znači za mjesec i nešto. Niti ne mjesec dana, za manje od toga. Jasno, najveći utjecaj imaju dionice INE i THT-a. I moj je savjet da svatko pričeka, da se prilike na burzi stabiliziraju i da se udjeli ne ustupaju u ovoj 2008. godini. 2008. godina biti će teška godina. Ovaj Fond je kao što smo čuli jedan hvale vrijedan pokušaj da se i dodatno nagrade branitelji i njihove obitelji i tako dalje. Nažalost, onaj kukolj koji se pojavljuje treba izdvojiti, iako sam više puta rekao, invalidima sve ostalima jasno prema mogućnostima. Inače, i to treba reći da je vrijednost ovoga Fonda danas negdje oko 300 milijuna kuna manje nego početkom prošle godine bez obzira što je dividenda od onog THT-a i ovoga drugoga porasla ili donijela prihod od 192 milijuna kuna. Inače 12. 4. 2008. kao što znamo pada zabrana raspolaganja dionicama možda neka se pričeka sa prodajom, stabilizirati će se tržište, ne treba navaljivati jer će to sigurno vrijednost tih dionica spuštati stampedom koji će se dogoditi na te dionice, svima će se odmoći, a najmanje će se odmoći državi. Ali, jasno, nije isto pričati nama sa 13, 14, 15 hiljada kuna ili nekome koji prima 3 ili 4 tisuće kuna plaće, ili ima 2,5 ili 3 tisuće kuna penzije. Ni 30 tisuća kuna možda, kao što kaže gospodin Đakić, neće nikome ništa, neće nama pomoći, ali nekome tko ima 3 ili 4 hiljade kuna, 30 hiljada mu itekako može pomoći, neka se pričeka. Ovaj Zakon i to se usuđujem reći je kozmetika, a prava izmjena bi bila kada bi se zabranio ili zabranilo raspolaganje tim dionicama za još godinu dana kako bi se pričekalo da se burza stabilizira. Sve u svemu, jasno, usklađenje, o usklađenju sa europskim normama je riječ, nije sporno, Zakon će se podržati, ali još jedanput ću reći, prava promjena bi bila kada bi mu možda rok kada bi netko, koji dospijeva 12. 4. ove godine za barem godinu dana. Hvala. imamo četiri ispravka netočnih navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Josip Đakić. Gospodine potpredsjedniče, ispraviti ću u nizu netočnih navoda, ispraviti ću jedan ili dva. A taj je da je udvostručen broj invalida Domovinskog rata što je apsolutno netočno sa 35 tisuća koji su bili 2007. i 08. do 09. godine i donošenjem novoga Zakona samo 5 tisuća je novih. Što ima zahtjeva puno više i procedura je puno teža za stjecanje invalidnosti pa tako tri godine za PTSP, tri puta mora na komisije izaći, mora biti na bolničkom liječenju i ostalo. To gospodin Kajin ne zna! Druga stvar je, kada govori o 14 tisuća boraca NOB-a, to je apsolutno netočno, jer boraca NOB-a vidjeli smo i u proračunu ima 70 plus žrtve rata i poraća ukupno 125 tisuća je na mirovinskom fondu, još uvijek boraca NOB-a i mi ne vrištimo zbog toga, pustili smo da to bude kako je. I treće, što se tiče objave registra, ja bih molio gospodina Kajina i sve oni koji žele neka predlože promjene Ustava članka 37. u kojem se jasno govori da su podaci osobni i da se ne mogu objavljivati. **Jarnjak, Ivan (HDZ)**

po običaju kolege Kajina nema tu da čuje istinu jer on istinu ne voli, a istina je sljedeća. Nije točno da se cijela burza u Hrvata trese, cijela se burza svijeta trese, neka vidi na Internetu izvješća sa Londonske i Tokijske burze. Drugo, što nije točno, ima puno zloupotreba braniteljskih prava i spominje dijagnoze. Nije točno da ih ima puno. Ima ih pojedinačno, sporadično, njih treba istražiti i kazniti. I na kraju kaže, netočno naravno, da se zloupotrebe ne mogu ispraviti bez objave registra branitelja. To nije točno, dijagnoza 1. i 2. ispravljaju bez objave registra. Prema tome, svatko tko zna za zloupotrebu dužan ju je kao građanin prijaviti nadležnim institucijama da se to kazni i istraži. A ja bih ga pitao, nema ga, ali ću ga pitati vani na kavi, zašto ne tražiš da se prvo objavi, a ja kao branitelj to tražim, registar agresora pa tek onda branitelja? Zahvaljujem. I zadnji ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Ivanka Roksandić. **Roksandić, Ivanka pa poštovani je kolega Hebrang rekao, žao mi je što kolege Kajina nema, što je sve izgovorio i otišao, ali moram ispraviti jedan u nizu netočnih navoda, opet o registru branitelja. Pokušati ću citirati, kolega je rekao: "Netko čuva registar branitelja kao zmija noge". To nije točno. Kolega je zaboravio što je ustavna odredba koju je naveo kolega Đakić, a i zaboravio je da je 2003. godine u ovom Visokom domu usvojen Zakon o zaštiti osobnih podataka. Pa kada promijenimo to, onda ćemo tek moći neke stvari i objavljivati. Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom po klubovima. Klub SDP-a uvaženi zastupnik Ante Kotromanović.

potpredsjednice Vlade, kolege zastupnici. Fond za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji je vrlo bitan projekt za budućnost i egzistenciju branitelja. U ovom Visokom domu prije desetak dana imali smo raspravu o ovom istom Fondu gdje smo uočili ozbiljne probleme i upozorili na negativne posljedice Uprave fonda i Vlade RH, a u vezi mogućnosti prodaje udjela branitelja sa danom 16. travnja. kad smo jednoglasno poduprli poslovno Izvješće fonda, a i zatražili od Vlade Republike Hrvatske upravljačke strukture fonda da se poduzmu određene mjere i postupci koji bi zaštiti Fond hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od svakojakih hrvatskih poduzetnih profitera. Sukladno tome, ali iz dužne hitnosti Vlada Republike Hrvatske uputila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Fondu hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Iz spomenutih prijedloga vidljivo je da je Vlada napravila određene korekcije sa ciljem da se napravi svojevrsna zaštita Fonda hrvatskih branitelja. Naime, poznato je već da uvelike prijeti opasnost likvidacije fonda u slučaju da neto imovina fonda padne ispod 50% vrijednosti ukupne imovine fonda u posljednjih šest mjeseci. Ako se to dogodi Vlada mora donijeti odluku o likvidaciji fonda. Što je Vlada učinila? U svom Konačnom prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona ona je donijela dvije dobre odluke, dva dobra članka što je sasvim u redu što će sigurno onemogućiti mešetarenje određenim ljudima kad govorimo o Fondu za branitelje. To će na jedan način onemogućiti manipulaciju i mešetarenje sa udjelima kako je rečeno u ovim prijedlozima i dati će mogućnost fondu uzimanja potrebnih kredita kako bi mogli otkupiti jedan dio udjela od branitelja koji žele odmah prodati svoje dionice, a to je otprilike oko neto vrijednosti imovine fonda oko 15% udjela koji su neki krvavo stekli, a neki dobili na krvi od ovih prvih. Ali ono što je po mom sudu također trebalo učiniti, a na žalost nije iako je bilo određenih najava je promjena članka 31. Po meni on je najvažnija, najbitnija i ključna stvar u samoj egzistenciji i budućnosti Fonda. Članak 37. govori o likvidaciji Fonda. Ja ću ga pročitati da se uvedete u raspravu. “U slučaju da se tijekom djelatnosti Fonda, a ne prije proteka roka od 3 godine od dana njegova osnivanja prema objektivnim tržišnim i gospodarskim pokazateljima ispostavi da se ispunjenje ciljeva iz članka 4. ovog Zakona najefikasnije najefikasnije posluže prijenosom sredstava Fonda na članove Vlada RH donosi odluku o prijenosu njegove imovine na članove Fonda i likvidaciju Fonda. Likvidacija Fonda provest će se sukladno odredbama iz Zakona o investicijskim fondovima.“ Po meni ove izmjene trebale su se dotaći članka 31. kao ključne stvari, najbitnije kojom bi se produžio na siguran način rad fonda u budućnosti. Tako ne bi došli u situaciju da strepimo što će se dogoditi za mjesec, dva kada branitelji počnu rasprodavati svoje udjele, te da li će Fond egzistirati kao i Zaklada hrvatskih branitelja. Izmjene tretiraju samo likvidnost Fonda. Znači, Fond neće odmah morati prodavati imovinu da bi isplatio branitelje koji žele naplatiti svoje udjele. Međutim, ako dođe veliki broj branitelja radi isplate i ako u međuvremenu padne vrijednost dionica u portfelju Fonda, onda po članku 31. može doći do likvidacije fonda. U toj situaciji dolazi u pitanje s jedne strane visina dobiti koja po Godišnjem izvješću pripada braniteljima u raznim osnovama. drugo vrlo važno pitanje, a to je 7% vrijednosti HEP-a, HRT-a, Hrvatskih voda i šuma i drugih institucija koje se trebaju također privatizirati, a koje u tom slučaju nikada ne bi ušle u …/Govornik se ne razumije./… Fonda ako dođe do likvidacije Fonda. Vjerojatno netko moćan, ekonomski snažan, ja ne mislim da je naravno da me se ne bi krivo razumili, apsolutno vjerujem u prave i poštene i dobre namjere Vlade. Ali on na jedan način želi da ovaj Fond što prije nestane sa scene kako taj dio imovine nikad ne bi ušao u braniteljski fond. Da li netko ovo planski radi? Da li netko iza ovog stoji? Uz čiji interes samo možemo špekulirati. Trebali smo promijeniti članak 31. koji govori o likvidaciji Fonda. Na žalost, ovakav tip otvorenog fonda očito očito dugoročno nije sretno rješenje za branitelje koji nisu klasični ulagači na tržištu kapitala. Fond će se za koju godinu ugasiti i na taj način koristi za branitelje bit će kratkog roka. Nismo čuli riječ stručnjaka, fond menadžera, bankara, što oni misle o budućnosti braniteljskog fonda. U kojem segmentu smo trebali mijenjati zakon o ovom Fondu da trajno ostane na financijskom tržištu i trajno ostvaruje korist braniteljskoj populaciji, te da djeluje razvojno kroz investiranje svog kapitala u domaće i gospodarske projekte. Fond treba opstati na tržištu. Fond treba imati razvojni karakter koji bi investirao gospodarske projekte. Radi se danas kako smo čuli oko 4 milijarde kuna vrijednoj imovini, a u perspektivi puno većoj vrijednosti. Radi se o kapitalu koji je više nego respektabilan. U načinu njegova organiziranja i investiranja treba …/Govornik se ne razumije./… ozbiljnu stručnu raspravu osobito u situaciji kada već u ovoj godini prijeti likvidacija Fonda i prodaja cjelokupne imovine. Sada, a i vjerojatno za desetak dana burza se neće tako lako stabilizirati i vrijednost dionica dodatno može još i pasti. Nije vrijeme za prodaju, a i Fond menadžer čovjek iz Ersteinvesta koji upravlja Fondom mogao se više potruditi da branitelja pojasni opću situaciju. Trebao je možda uputiti pismo na ruke svim braniteljima i objasniti zašto nije dobro i zašto nije vrijeme za prodaju. Na kraju u ime kluba SDP-a mi ćemo poduprijeti ove izmjene koje bi mogle spriječiti mešetarenje i muljanje oko braniteljskih udjela, iako u konačnici opet nismo dugoročno strateški riješili budućnost Fonda. I završit ću onim alkarskim rječnikom u pripetavanju nismo pogodili u sridu, pogodili smo u dva. Hvala

Iz uvodnih riječi potpredsjednice Vlade i predsjednice Upravnog odbora Fonda jasno je bilo rečeno koliki je značaj ovoga Fonda i svi branitelji su pozvani da ne prodaju svoje udjele koje imaju kako bi osigurali što duže trajanje ovoga Fonda i na taj način ostvarili svu onu pomoć koju djeci branitelja, a i samim braniteljima Fond pruža. Špekulira netko drugi! Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a uvaženi zastupnik Željko Vincelj. Poštovani potpredsjedniče Sabora, cijenjena potpredsjednice Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji znamo dio je Nacionalnog programa usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s propisima Europske unije i njegovo donošenje. Naravno, u cilju je usklađivanja propisa Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije i sigurno je da je njegovo donošenje iz tog i iz drugih razloga potrebno i dobro došlo. Isto tako sigurno je da je potrebno izjednačiti ulaganje imovine fonda u dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj država članica Europske unije ili država članica zemalja Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj s ulaganjima u takve vrijednosne papire koje izdaje Republika Hrvatska. Potrebne su i druge odredbe koje se predlažu ovim izmjenama i dopunama zakona kao što je onemogućavanje da imovina fonda bude predmet zaloga, ovrhe ili stečajne mase. Sve su to stvari koje treba sigurno rješavati ovim zakonom, ali isto tako ima još puno stvari koje se ne rješavaju ili se uopće ne spominju prilikom izmjene i dopune Zakona o Fondu Kao što je poznato, 12.4.2008. istječe zakonski rok od tri godine u kojem članovi Fonda hrvatskih branitelja nisu mogli prenositi svoje udjele na druge subjekte pa se objektivno otvara zakonska mogućnost da zbog dodjeljivanja statusa hrvatskih branitelja bez kriterija koje predviđa Zakon o pravima hrvatskih branitelja dođe do masovnog prenošenja udjela te time imovina fonda postane puno manje vrijedna ili čak bezvrijedna a onda samim tim i otvaranje mogućnosti za likvidaciju Fonda hrvatskih branitelja. Dakle ovo što je spomenuto kada je u pitanju status hrvatskih branitelja, a onda i stjecanje prava na dobivanje udjela, jedno je od najspornijih pitanja jer podsjetiti ću samo da Zakon o pravima hrvatskih branitelja vrlo jasno propisuje tko je hrvatski branitelj, a to je osoba koja je kao dragovoljaca i pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske, organizirano sudjelovala u obrani i neovisnosti, a pod sudjelovanjem u obrani i neovisnosti podrazumijeva se citiram: "oružani otpor agresoru i djelovanje u izravnoj vezi s otporom". Dakle naglasak je na sudjelovanje u oružanom otporu, a to naravno može biti samo onaj tko se s oružjem suprotstavio neprijatelju i nitko više i nitko drugi. Ovakvim tumačenjem koje je u suštini vrlo jednostavno, otvara se opet pitanje evidencija i stanje registra hrvatskih branitelja o kojima smo već puno puta govorili i mi iz Hrvatske narodne stranke, a i mnoge udruge proizašle iz Domovinskog rata. Poznato je da su Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Ministarstvo unutarnjih poslova nositelji svih evidencija iz Domovinskog rata, a da je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti bilo nositelj izrade registra i sigurno da su to najupućenija tijela državne vlasti koji su najbolje upućeni u to tko sve može biti hrvatski branitelj u smislu Zakona o pravima hrvatskih branitelja te i ovom prilikom još jedanput tražimo da se u najkraćem mogućem roku preispitaju te evidencije i da se usklade sa stvarnim stanjem. Kada je u pitanju konkretni zakon o kojem danas raspravlja ovaj Visoki dom, klub Hrvatske narodne stranke želi samo podsjetiti da je zajednica udruga HVIDRA-e Grada Zagreba pokrenula pred Ustavnim sudom pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o Fondu hrvatskih branitelja pa bi i o tome trebalo voditi računa prilikom donošenja ovog zakona. Ako sad propustimo priliku, a prilika je zaista prava da se uz predložene izmjene riješe i druga pitanja vezana uz status hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, mnoge dileme i dubioze ostat će i dalje otvorene. Smatramo da bi uz predložene izmjene trebalo, a radi cjelovitosti sadržaja zakona, ugraditi i odredbe kojima se temeljno jača Fond hrvatskih branitelja, da se ne dogode iz već naprijed spomenutih razloga njegova likvidacija. Nadalje smatramo da je upravljanje fondom posebno osjetljivo pitanje i trebalo bi predložiti i postojati nadzorno tijelo u Fondu hrvatskih branitelja, birano od samih branitelja. Kao najviše tijelo fonda morala bi postojati skupština koju bi činili svi članovi fonda, s tim da se tehnika održavanja takve skupštine propiše nekim podzakonskim aktima i da se njome ne opterećuje ovaj zakon. Trebalo bi nadalje onemogućiti na bilo koji način da se država upliće u rad i poslovanje fonda, a posebno onemogućiti prodaju članskih udjela izvan kruga hrvatskih branitelja što drugim riječima znači propisati obavezu prava prvokupa od strane drugih članova fonda, ali uz to istovremeno i onemogućiti gomilanje udjela u rukama pojedinaca već uspostaviti sustav ravnomjernosti. Također bi trebalo preispitati model upravljanja fondom i u dogovoru s članovima pronaći druga rješenja. Dakle sve su to problemi koji jednostavno traže da se u ove izmjene i dopune zakona ugrade njihova rješenja i time riješe mnoge dvojbe, a kao što sam naprijed spomenuo jedna od najvažnijih pitanja za rješavanje takvih dvojbi je i objava registra hrvatskih branitelja pa i ovom prilikom pozivamo nadležne u resornim ministarstvima da konačno objave registar hrvatskih branitelja. Obzirom na poznate isprike da je to nemoguće zbog zakonskih propisa koji zabranjuju objavu takvih podataka nema nikakvog razloga ne promijeniti sve te zakone i propise ako za to postoji politička volja, a interes javnosti sigurno postoji. U ovom trenutku a da se ne bi kršili postojeći propisi hrvatskog zakonodavstva, možda samo objaviti one podatke koji nisu pod zabranom pa bilo to makar samo ime i prezime hrvatskog branitelja, datum rođenja, postrojba i sl. što nije pod zabranom. I na kraju najvažnije od svega je da se zakoni koji se tiču hrvatskih branitelja usklade sa stvarnim potrebama hrvatskih branitelja i da se tim zakonima propiše ono što branitelji očekuju, a toga nema ni u ovom ni u nekim drugim zakonima. Ovakav zakon kakav se predlaže ponavljam bez ulaženja u suštinu problematike korak je nazad za naše branitelje i sigurno još jedno razočaranje za njih. Hvala. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja mislim da je nužno ispraviti netočan navod poštovanog kolege koji je branitelje, organizirani otpor neprijatelju doveo isključivo u vezu sa nošenjem oružja. Dakle ispada po vama i vi ste tako kazali kako je branitelj samo onaj koji s puškom u ruci sudjelovao ne znam ni ja pucao i branio se na taj način. To je apsolutno netočno. Iz čega? Pa stoga što je za Boga dragoga organiziran otpor sve ono što je bilo u službi obrane ove zemlje. Pa vi biste sveli obranu ove zemlje samo na ljude koji su nosili oružje. Ja vas pitam da li su po tome liječnici koji su u ratu sudjelovali, bili branitelji? Istina, formacijski liječnici nose oružje, međutim šta je sa onim liječnicima između ostaloga koji su operirali u poljskim bolnicama na samim gotovo linijama bojišnice? Je li Siniša Glavašević branitelj? Pa nemojmo tako razgovarati! Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime predlagatelja, potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, uvažena Jadranka Kosor. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, dame i gospodo zastupnici. Nakon rasprave u ime klubova evo imam potrebu javiti se u ime predlagatelja, u ime Vlade naravno ministarstva kojem sam na čelu, ali prije svega u ime Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja. Ponavljam upravni odbor fonda čine većinom hrvatski branitelji i ni jedna odluka u upravnom odboru fonda ne može se donijeti ako to predstavnici hrvatskih branitelja ne žele, odnosno ako su protiv toga. Većina odluka, želim to istaknuti možda to i nije i prevažno u ovom trenutku, ali na sjednicama upravnog odbora donošena je jednoglasno u protekle četiri godine. Imam se potrebu samo evo referirati na nekoliko činjenica odnosno po mom stajalištu i prema stajalištu Vlade netočnih činjenica odnosno evo upotrijebit ću i tu riječ, neistina. Prije svega gospodin Kotromanović je ovdje za govornicom rekao, ja se uistinu moram čuditi, budući da prvi put za to čujem, mi smo imali dosta kontakata, bilo je rasprave o ovom prijedlogu zakona i na Odboru za ratne veterane, pa koliko znam tamo takvih primjedaba nije bilo. Dakle, gospodin Kotromanović u ime SDP-a iznio je ovdje stajalište te stranke da Vlada želi da nestane ovaj fond odnosno da se Fond hrvatskih branitelja likvidira. likvidira. Energično, odlučno odbacujem takve tvrdnje. Vladi Republike Hrvatske, Vladi i u prošlom sazivu i u ovom sazivu, dakle Vladi na čijem je čelu ili vladama na čijem je čelu doktor Ivo Sanader uvijek je bilo prije svega u interesu da se fond konačno ustabili, da fond stane na noge. Na kraju mi smo pokrenuli i sve mehanizme da bi fond mogao postojati, da bi fond opstao, jer jedino što smo zatekli je bio jedan Zakon o fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji se prema stajalištu struke dakle, tadašnje komisije za vrijednosne papire nije apsolutno mogao provesti. I mi smo dakle zatekli samo komad papira. Mi smo taj zakon promijenili da može fond stati na stabilne noge, ponavljam prema naputku tadašnje Komisije za vrijednosne papire. I tada smo mogli početi i sve druge radnje vezane za uspostavu fonda. Vlada je u prošlom sazivu, dakle Vlada doktora Ive Sanadera jest unijela vrijedne dionice u Fond hrvatskih branitelja. Prije svega 7% dionica HT-a. Međutim vas želim podsjetiti dame i gospodo da Vlada nije imala nikakvu obvezu primjerice unošenju 7% dionica INA-e u smislu da je određen neki rok za uplatu odnosno unošenje tih dionica. Vlada je unatoč tome, već 2005. godine unijela 7% odnosno prenijela 7% dionica INA-e u Fond hrvatskih branitelja. To ponavljam, nije trebala učiniti. Mi smo mogli naprosto kalkulirati budući da se radi o politici. U konačnici mi smo mogli računati, pa recimo unijeti tih 7% dionica INA-e 2007. pred izbore pa reći, evo sada unosimo vrijedne dionice hrvatskim braniteljima. Mislim da taj podatak govori o činjenici da je Vlada pošteno i iskreno išla u taj veliki projekt stavljanja u funkciju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Tako da ova tvrdnja gospodina Kotromanovića prije svega čudim je apsolutno neistinita i ja je odbacuje. Vladi Republike Hrvatske stalo je i u interesu je da Fond hrvatskih branitelja opstane. Vlada ima obvezu koju će ispuniti ako fond opstane, a ja sam sigurna da hoće, jer hrvatski branitelji su odgovorni i prema sebi i prema društvu, jer su to pokazali kad su krenuli braniti i oslobađati Hrvatsku. Tako će sigurno učiniti i sada. Vlada će naravno prenositi, ja sam to u uvodnom dijelu odnosno uvodnom slovu i rekla, i sve ono drugo što će se kad krene i drugi val privatizacije, što će se moći unijeti, Vlada će to dapače učiniti. Dakle, još jedan podatak koji nisam iznijela jer nije vezan izravno uz Zakon o fondu, ali mi smo promijenili i statut fonda na taj način koji je naravno potvrdila Vlada da i oni branitelji dame i gospodo, koji budu iskupili svoj udio, koji budu uzeli svoje novce, svoju imovinu, ostat će udjeličari. Znači, na njih će se odnositi i sve ono što će Vlada u budućnosti unositi u Fond hrvatskih branitelja. Dakle, i nakon toga oni ostaju udjeličari u fondu. Tako da evo gospodine Kotromanoviću drago mi je da ste se vratili, netočno je i to svjedoči ova odluka koju je potvrdila Vlada, jer Vlada potvrđuje statut fonda fonda da Vlada misli ozbiljno i da Vlada prije svega i iznad svega želi da fond opstane jer zahvaljujući fondu mi imamo ponavljam i stipendije i zakladu. I ja vjerujem da ćete i vi sve učiniti da fond ostane na čvrstim i stabilnim nogama. Drugo, bilo je primjedaba, upravo također iz kluba SDP-a da je ove izmjene trebalo učiniti i dogovoriti sa stručnjacima. Naravno da smo to učinili u dogovoru sa stručnjacima, prije svega u dogovoru sa HANF-om odnosno uz njihovo odobrenje odnosno uz njihovu potvrdu. Pa prema tome mislim da bolje i veće potvrde nema. Pretpostavljam da u funkcioniranje HANF-e HANF-e uisitnu nitko ne može sumnjati. Gospodine zastupniče, ako imate kakvu primjedbu, ja ću vrlo rado poslušati, ali molim vas da evo dok govorim, da je ovo važno pa da me ne ometate. To bih vas lijepo molila.

Evo gospodine zastupniče, želim vas izvijestiti da su održane stotine tribina diljem Hrvatske na kojima su sudjelovali upravo članovi Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja koji su braniteljima tumačili o čemu se radi, zašto je važno da fond opstane, koja su njihova prava. I mislim da evo i ta činjenica opovrgava ovo što je izrečeno. Reći ću još samo vrlo kratko jer se i ovdje problematiziralo naravno objavljivanje Registra hrvatskih branitelja. Još jednom možda po milijarditi put, Vlada Republike Hrvatske naravno nema ni jednog razloga ne objaviti registar, razloga koji bi bio osobne prirode bilo kojeg člana Vlade Republike Hrvatske. Međutim Vlada odnosno ministarstvo i ja kao resorna ministrica ne mogu to u ovom trenutku učiniti jer bih učinila naravno nekoliko propusta, ali naravno i kaznenih djela. To naravno ne želim udijeliti. Agencija za zaštitu osobnih podataka na moja opetovana traženja je vrlo jasno izdala i priopćenje koje je poslano svim medijima, većina nije objavila. Ali u tom tumačenju moguće objave registra vrlo jasno se kaže da je registar nemoguće objaviti jer se radi o osobnim podacima koji su prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske pa i prema naravno Ustavu kao temeljnom propisu, zaštićeni čak i kad bi se svi ovi podaci kako je tu netko iznio prijedlog, kad bi se oni uklonili, ne mogu se objaviti imena i prezimena i to bi evo zastupnici trebali znati. Naprosto mogli bi se objaviti u onom slučaju kad bi svatko od ljudi koji su u registru, koji su na tome popisu dao svoju privolu, dakle dao svoju pisanu potvrdu. Prema tome, dame i gospodo koliko god bilo tko iz hrvatske javnosti, bilo tko iz političkih krugova tiskao, pritiskao, optuživao bilo koga iz Vlade ili mene osobno na objavu registra ja to niti Vlada ne možemo u ovom trenutku učiniti. Meni se čini, dozvolite jedno osobno promišljanje, da upravo ta hajka za objavom registra dakle za objavom imena, prezimena, adrese, kućnog broja svih onih koji su dobili status hrvatskih branitelja tijekom obrane Hrvatske ide za time da se stvori jedno negativno ozračje, jedna klima kojom se zapravo tiska i tjera branitelje da dignu svoje udjele i oni koji neprekidno traže objavu za koju znaju da se ne može dogoditi zapravo rade na likvidaciji fonda, tako da se ljudi uplaše da kažu bolje da ja to uzmem sada, tko zna što će biti sutra. Prema tome, ja vas molim u raspravi oko registra makar to sada nije tema uzmite u obzir činjenicu da nitko u Hrvatskoj ne može i ne smije kršiti propise a pogotovo to ne smije član Vlade Republike Hrvatske. Evo, nažalost vrijeme mi je isteklo. Hvala vam lijepa. Molim vas još jedanput da podržite ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. Imamo četiri ispravka netočnog navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Ante Kotromanović. **Kotromanović, Potpredsjednice Vlade, vi ste rekli da ja želim da se fond ugasi. Naravno da to nije istina. Tko želi? Ja mislim da nitko normalan u ovoj Republici Hrvatskoj ne želi da fond prestane egzistirati. Ja sam upozoravao da postoji velika mogućnost da se fond likvidira ako vrijednost imovine padne ispod 50%. U članku 31. jasno se govori o tome i ja smatram da je trebalo korigirati taj članak i na taj način osigurati dugoročnu strateško funkcioniranje fonda u RH. I drugo, govorili ste da se provodi hajka na registra. Ne, nitko ne provodi hajku. Ja sam nekoliko puta govorio o tom registru branitelja. Reći ću tri razloga zašto želim da se objavi registar branitelja. Prvo je brojka od 500 tisuća ljudi Drugo je sustav bodovanja koji je nepravedan, nepošten za ratnike i koji apsolutno degradira nas koji smo se tukli, borili u Hrvatskoj, koji smo ginuli i krvarili u korist onih ljudi koji apsolutno nikad nisu bili na terenu. I treće, neborbeni sektor.

Gospodine potpredsjedniče, gospođo Kosor. Evo, htio bih samo napomenuti, vi ste u nekoliko navrata napomenuli kako je hrvatska Vlada u svezi Fonda hrvatskih branitelja odradila sve pošteno. Pa evo, ja vas onda pozivam da objavite

Richembergh, Goran (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospođa potpredsjednica Vlade je rekla da je agencija dala mišljenje prema kojemu se podaci iz registra branitelja ne mogu objaviti. To nije točno. Agencija je dala službeno očitovanje u kojemu se eksplicite navodi da u postojećim propisima koji reguliraju pitanje registra nije predviđena objava što znači da Vlada ne mora objaviti registar. To je posve nešto drugo. Dakle, druga stvar. Nekoliko puta je bilo u javnosti osobito iz Vlade rečeno da je JMBG ključni problem u objavi a JMBG prema propisima o registru uopće nije predviđeni podatak kojeg treba unijeti, postoje opći i posebni dio. Niti ga ima u općem niti u posebnom dijelu.

da se registar objavi da bi se ponosili hrvatskim braniteljima. Želimo znati tko je to branio Hrvatsku domovinu i želimo njima odati posebno priznanje a ne da se samo određeni mali broj ljudi predstavlja kao hrvatski branitelji i da među njima onda postoje oni koji to doista nisu taj status ni na koji način zaslužili. Prema tome, mi želimo, nemojte gospodo. Ako ste meni dijelili savjet kako se ne ponaša zastupnik onda vas molim nemojte vi se tako ponašati kad sjednete u klupu. **Jarnjak, Ivan Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Krešimir Gulić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana potpredsjednice hrvatske Vlade i ministrice, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Ja bih se najprije htio zahvaliti hrvatskoj Vladi i ministarstvu a pogotovo i ministrici koja je toliko toga učinila da evo nakon one 2000. zadnje četiri godine se konačno vrati dostojanstvo hrvatskih branitelja. Kao što je poznato Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji osnovan je zakon. Službeno je započeo s radom u travnju 2005. godine nakon što je fond odlukom hrvatske Vlade, u fond hrvatske Vlade preneseno 7% dionica HT-a. Moramo reći da se radi o hvale vrijednom projektu hrvatske Vlade sa ciljem poboljšanja socijalnog statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Članovi fonda su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji kojima je temeljem podataka iz jedinstvenog registra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Društvo za upravljanje fonda Ernest invest izvršilo izračun udjela u fondu. Sukladno odredbama Zakona o Fondu hrvatskih branitelja te Zakona o investicijskim fondovima radi se o investicijskom fondu otvorenog tipa kakav tip je iz kojeg pojedinac može istupiti samo prodajom svojeg udjela fonda osobno. Nadalje, odredbom članka 21. Statuta o Fondu hrvatskih branitelja propisano je da dokumentima u udjelima u fondu članova fonda ne mogu raspolagati niti prenijeti drugim članovima fonda niti trećim osobama u roku od tri godine od dana stjecanja udjela u fondu. Istekom roka od tri godine udjeli se mogu iskupiti samo u fondu. Nijedan dokument u daljnjem nije udjelu člana tri godine, udjeli se mogu iskupiti samo u fondu. fondu se ne može dati zalog, prenijeti se u korist drugih članova Fonda niti trećih osoba. Svaka takva radnja je ništavna. Udjeli članova Fonda mogu se stjecati samo nasljeđivanjem. Slijedom iznesenog uočena je potreba da se u Zakon unese odredba koja će onemogućiti da imovina fonda bude predmet zaloga i ovrhe. Isto tako utvrđuje se da imovina Fonda ne može biti predmet stečene mase. Nadalje, ukazala se potreba za reguliranjem kretanja aktivnosti društva za upravljanje fondom, …/Govornik se ne razumije./… poslova. Poslovi znači koji se odnose na ugovor o prodaji i o …/Govornik se ne razumije./… vrijednosti papira. A usmjerena je u očuvanju vrijednosti Fonda. Naime, rečenom odredbom osigurava se dnevna novčana likvidnost Fonda kako bi se mogao isplatiti dio članovima koji žele istupiti iz Fonda hrvatskih branitelja. Izmjenom se također društvu utvrđuje određena ograničenja kretanja aktivnosti, naime PREPRO poslovi mogu se koristiti samo u svrhu istupa udjela fonda i to najviše do 15% neto vrijednosti imovine Fonda. Napominjem, da je gore navedena izmjena dopune Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i podržala i hrvatska Vlada. imovinu fonda čine dionice, odnosno udjeli trgovačkih društava, razvrstani, rezervirani za hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, iz privatizacije pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske o čemu govori članak 3 zakona. Obzirom da Fond nema svojstvo pravne osobe, njegovom imovinom upravlja društvo za upravljanje imovinom Erste invest d.o.o. Najveći udio imovine Fonda 92,84% čine dionice HT-a i INE koje su prenesene na račun fonda tijekom 2005. godine, 7% dionica INE i 7% HT-a. Realizirana dobit Fonda u 2007. godini iznosi 195 milijuna Sukladno članku 29 zakona o Fondu hrvatskih branitelja i Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, određeno je da se dobit dijeli na sljedeći način.

potrebe hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i za Zakladu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kao pravne osobe koje koje se financiraju iz treće neto dobiti Fonda hrvatskih branitelja namijenjen je upravo socijalnim, razvojnim i humanitarnim potrebama hrvatskih branitelja. Temeljem raspisanog natječaja za stipendije, u školskoj, odnosno na akademskoj godini 2006./2007. isplaćeno je ukupno 2972 stipendije, a u školskoj, odnosno akademskoj godini 2007. na 2008. odobreno je ukupno 7 tisuća i 45 zahtjeva za stipendije. Napominjem da je pojedinačni iznos stipendije učenicima i studentima povećan ukupno za 100% na razliku na prethodnu godinu. Iz ovog navedenog je vidljivo da je Fond već do sada opravdao svoje postojanje te članovima Fonda ostavljena mogućnost da istekom zakonskog roka, zabrane raspolaganja udjelom odluče o daljnjoj sudbini Fonda. A isto tako htio bih na kraju reći i pozvati branitelje da ne potkleknu pod torbarima koji sigurno će poslije 12. travnja će ih opsjedati. Jer ti isti torbari, ja, većina njih je isto 90.-te, 91. godine uzela te svoje torbice i otišla na prvu liniju u Frankfurt, ne znam, Munchen, Beč i tako dalje. Zato ih evo ovim putem pozivam a ne potkleknu pred njima i da im ne prodaju svoje udjele, neka ih sačuvaju jer sigurno će imati još veću vrijednost. Evo, stoga ću podržati Konačni prijedlog zakona o Fondu hrvatskih branitelja i članovima njihovih obitelji. Hvala. Zahvaljujem. Obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu, za raspravu u trajanju od 10 minuta u 11 sati i 42 minute. Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom.

gdje osiguravanja sredstava koja su potrebna da bi se u prvom naletu, tj. u iskupu udjela kod većeg broja vlasnika da se osigurava 15% od neto vrijednosti imovine Fonda u REPRO poslovima, tj. kako ne bi se morale prodavati dionice. Isto tako kada govorite o onima torbarima koji su otišli vjerojatno u Munchen koji su bili po ovim nazivom Munchen, …/Govornik se ne razumije./… kada se danas u Hrvatskom parlamentu govori o nekakvim lažnim braniteljima, o objavi registra i o svim tim stvarima koji se tiču objave želim naglasiti da agencije za zaštitu osobnih podataka sa potpisom gospodina ravnatelja Franje jasno je rekla da važeći propisi ne omogućavaju objavu u bilo kojem obliku jedinstvenog registra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Iako sam ja, uz sve ove zakonske zapreke, uz Ustav u članku 37. koji govori o zaštiti osobnih podataka, uz agenciju koja je dala svoje očitovanje, uz zakone koje smo donijeli u ovom Hrvatskom domu ne znam da li bi trebalo jednokratno sve te zakone zamrznuti, objaviti registar pa ih onda opet vratiti u funkciju. Da li je to moguće ili nije moguće? I ono što želim naglasiti da posljedice koje bi bile objavom registra sigurno su dalekosežne u pogledu baš manipulacije dionicama i kupnju dionica. Registar imena, kao i adresa, zasigurno bi omogućio onima koji su željni da se dograbe tih vrijednih dionica da mogu ponuditi osobno na kućne adrese svoje ponude koje bi bile, tko zna kakva …/Govornik i sigurno da bi ostvarili konačni cilj a to je 7% INE i 7% HT-a. Stoga, hvala Bogu da imamo ovakve pozitivne Zakone koji priječe objavu registra.

ja moram reći da kontaktirajući sa braniteljima, čiji interes javnosti? Interes javnosti upravo onih koji nisu bili sudionici tog Domovinskog rata gospodo. Oni se sada interesiraju, oni bi sada da se objavi registar tih naših branitelja, ti isti koji su pobjegli, kako sam rekao na prvu liniju gore do Munchena ili Beča ili Milana, sada bi oni htjeli da se objavi i na taj način da opravdaju svoje nesudjelovanje u ratu Domovinskom i oslobađanju Republike Hrvatske, ti isti bi sada to htjeli. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom. Uvaženi zastupnik Niko Rebić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Prije dva, tri tjedna raspravljali smo u ovoj Sabornici i prihvatili poslovno Izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Fond koji je osnovan prije 3 godine ima dobre poslovne rezultate, a to znači da su Upravni fond i Društvo za upravljanje Fondom vrlo korektno i dobro obavili svoj posao za Fond. Sada smo dobili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji s Konačnim prijedlogom zakona. Naime, Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalni program Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji 2008., te plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom prema kojem se obvezala uskladiti Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji. E sad ono što mislim da nije dobro. Umjesto da svima koji su sudjelovali u ovom zahtjevnom, rekao bih i osjetljivom poslu odamo zasluženo priznanje za dobro obavljen posao i ministarstvu i braniteljskim udrugama i Vladi i svima koji su bili uključeni u taj posao opet neki čine medvjeđu uslugu braniteljima. Dakle, jer problematizirajući registar upravo registar branitelja je temelj bez kojega Fond ne može funkcionirati i tako cijeli ovaj posao bi bio doveden u pitanje. To svakako nije u interesu hrvatskim braniteljima. Sjetite se samo revizije lažnih ratnih vojnih invalida i hajke na njih, a sad po istom obrascu čini mi se najprije se dovede u pitanje u javnosti registar i kažem otvara se opet ista priča. Prije je bila revizija na lažne invalide. Sad je revizija na lažne branitelje. Braniteljima to najviše šteti jer upravo oni koji su se časno borili za ovu zemlju osjećaju se kao da su pod vječitom istragom. Ono što držim bitnim, a što se sada u ovim raspravama zaboravlja. Sama evidencija u registru ne mora ništa značiti kada su u pitanju dionice i udjeli, jer bitni su dakle kriteriji koji precizno vrednuju tko dobiva koliko dionica i udjela za sudjelovanje u Domovinskom ratu. Ovdje želim posebno naglasiti da je upravo određivanje kriterija uz izradu i uspostavu registra najzahtjevniji i čini mi se najbolje odrađeni dio posla kojim je radna grupa dokazala da je dorasla takvom zadatku. Jer i najveći kritičari kada su se upoznali kako se sve skupa bodovalo priznaju da i nema nekih bitnijih zamjerki. Tek neke nijanse koje ništa bitno ne bi mogle promijeniti. I sad ne razumijem zašto prozivati Ministarstvo branitelja da objavi registar, podatke i stvarao podatke i dostavio ih Ministarstvu branitelja. Ono ih je samo uvrstilo dakle u registar. Zašto nikad Ministarstvo obrane, unutarnjih poslova nisu izašli u javnost ratnim putem pripadnika svojih postrojbi? Pa valjda zato jer ne žele kršiti zakone ove zemlje. Ali naravno da je to čudno i javnost je zbunjena. Kako to da u jednoj državi gdje se dilaju transkripti iz Ureda predsjednika, gdje Ministarstvo obrane, dakle MORH otvori sve arhive da švrljaju strane službe po tim arhivima. Kako to da se usudi neka ministrica, evo jedan bezazleni registar objaviti u javnosti. i samo se pozivajući na zakon. E sad bih želio navesti jedan primjer kako to rade drugi, uzorne demokratske države sa tradicijom. Prije nekoliko godina istekao je rok zaštite arhivske građe iz Drugog svjetskog rata u Velikoj Britaniji. I arhiv je trebao biti dostupan javnosti. Englezi su otvorili arhiv i proučili građu. Procijenili su kada bi arhiv dospio u javnost da bi to nanijelo štetu interesima i ugledu Velike Britanije. Znate što su napravili? Produžili su za slijedećih 20 godina pristup arhivu i toj građi koja bi štetila interesima Velike Britanije. Tako to rade ozbiljne zemlje, a kako se mi ponašamo. Dakle, u tom smislu želim, dakle naglasiti. Zamislite da sad kanadski bataljun koji je bio tu i izmislio neku bitku s Hrvatima koja je prodrla u javnost i zamislite da sad taj kanadski bataljun pusti da se jave puste udruge, pusti dakle čak i branitelji koji su izmanipulirani i kažu promijenite zakon i objavite to. Pa ne mijenjaju se tako lako zakoni koji štite državne interese. I na kraju ću uputiti apel svim braniteljima dakle da ne prodaju dionice. To je opstojnost ovoga Fonda je budućnost njih i njihove djece. Oni su to zaslužili, jer morate znati da u ovoj državi branitelji kojima svi nešto zamjeraju ništa nisu dobili osim povlastice na uvoz automobila. Sve su dobivali dakle oni koji su ostvarili invaliditet, ali pravi branitelji dakle ovo svakako zaslužuju i još jednom apeliram da čuvaju ove dionice, da čuvaju ovaj Fond jer je to sigurnost i njihovih obitelji. Hvala lijepa.

Ma ja smatram da registar nije bezazlen. On je ozbiljna stvar i dobro je da ga mi imamo. Dobro je da država ima određene podatke o broju pripadnika Hrvatske vojske koji su prošli, pogotovo ako su oni u svakom pogledu točni. Ono što mene smeta je ono što sam rekao malo prije, a to da ne razumije./… sektoru znate od svih država svijeta nigdje ne postoji …/Govornik se ne razumije./… branitelj. Mi smo formirali taj neborbeni sektor iz razloga da bi umanjili nekakvu štetu, ali smo tada morali ubaciti u taj neborbeni sektor 100 000 ljudi. Mi dobro znamo kako je bilo. Da nismo imali ljude na Dinari, na Svilaju, nismo mogli naći ljude koji bi pokrili prostor. Nismo mogli imati smjene, pa znamo dobro da evo sedma gardijska brigada imala je u samo jednoj operaciji desetak poginulih, zato što imali su jedno kilometar i pol prostora gdje su se uvlačili neprijatelji i tukli su nas žestoko. Eto, samo sam želio replicirati mom kolegi Rebiću. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Niko Rebić. **Rebić, Niko (HDZ)** Uvaženi kolega, mislim da je dobronamjerno. Ja mogu govoriti, ali problematizirati dakle što mi dobivamo ako problematiziramo toliko registar branitelja. Pa dakle nisu svi ljudi koji su u registru oni ne dobivaju dakle dionice nego postoje kriteriji, neki neće dobiti ništa, ali jesu li zaslužili biti u registru i oni koji su bili u seoskim stražama sa lovačkim puškama ili bez njih, jesu li zaslužili biti u registru i oni koji su u gradovima čuvali neke važne objekte. Ja mislim da jesu. Dakle ja mislim da jesu, ali oni će sukladno svom sudjelovanju, dakle po kriterijima dobiti onoliko bodova, jer kažem to je sve dobro napravljeno i nema potrebe da se stvara neka hajka na branitelje, lažne branitelje, jer zapravo svi ti ljudi trebaju biti ponosni. Evo mi smo bili suborci, dakle dole u Dalmaciji i ne vidim razloga da to problematiziramo. Ovaj registar je dakle nasušna potreba da može funkcionirati fond i treba odati priznanje i ministrici i svima koji su dakle napravili, zašto to nitko nije do sada napravio ovaj fond. Evo to je pitanje svih pitanja. Tko radi za branitelje, tko misli i tko nešto realizira. Dakle u tom smislu ovo ne treba, nije to temeljni problem. Zahvaljujem. Dalje nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Uvaženi zastupnik Anđelko Mihalić. hrvatski branitelj i zapovjednik u ovom Domovinskom ratu mislim da je potrebe da rečem možda riječ dvije o ovoj temi. Prije svega pozdravio bih donošenje ovog zakona o Fondu hrvatskih branitelja koji je bio donijet 2003. godine, a isto tako ovu pravovremenu izmjenu i dopunu ovog zakona. Moji prethodnici su govorili već o tome kako je sada mogla poslije 12.4. nastupiti jedna situacija gdje bi mnogi hrvatski branitelji, a znam iz iskustva jer su mene već kontaktirali obzirom da sam i predsjednik Udruge dragovoljaca Domovinskog rata u Varaždinu. Mene su kontaktirali već prije godinu dana mnogi branitelji da bi prodali svoje udjele, da bi tako na neki način možda poboljšali svoju materijalnu egzistenciju. I tada, mada još nije bilo ove izmjene i dopune, ja sam im tada govorio, a to bi trebali i svi govoriti koji djeluju, a svi mi branitelji smo uključeni negdje u udruge i kao što je rekla ministrica, to puno znači ljudima da im dademo pravu informaciju. Ja mislim da poslije ove današnje rasprave u Saboru će oni sigurno slušati naš glas koji ih i ovdje predstavljamo i drago mi je da ovdje u Saboru ima branitelja i na lijevoj i na desnoj strani i ta lijeva i desna strana možemo reći, a to svi dobro znamo je i spasila ovu Hrvatsku. Više možda malo desna nego lijeva, ali tako je bilo. Dakle vjerujem da ovaj fond vode pametni ljudi i ovaj portfelj od 4 milijarde kuna koji nije mali i bilo je sve danas rečeno čemu služi taj portfelj. Prodajom dionica, a postojalo je da nije bilo sada ove izmjene i dopune zakona, postojala je opasnost upravo oni torbari koji su 93. godine prodavali firme da se ti branitelji kada su se vraćali iz bojišta nisu imali gdje zaposliti, evo danas je trebalo biti da nije donijet ovaj izmjena i dopuna zakona, dakle i završno da s tim novcem otkupe opet ove udjele od branitelja i onda kasnije da ustupe u kojekakve dijelove možda sa tim portfeljem. No na sreću to se neće dogoditi. A što se tiče ovog objave registra. Do prije tri mjeseca ja sam isto pogotovo kad sam pratio ovu situaciju da ima puno lažnih branitelja, da ima lažnih branitelja, Možda sam bio za to da se objavi lista branitelja i to bi bilo možda u redu. Ali slušajući sve ovo i nisam možda ni sagledavao tako stvari, mislim ovog momenta sam protiv da se stigmatiziraju branitelji. Ovog momenta sam protiv da nekome iz njegove znatiželje objavljujemo imena branitelja. Mislim da je bolje da našoj djeci u nasljeđu ostavljamo ovakve fondove nego tvorena imena i prezimena pa će se pojaviti danas-sutra neki novi predsjednik tko će sa kompletnim podacima sa jedne strane ovim torbarima, a s druge strane budućim nekakvim haškim sudovima podastrijeti naša imena i prezimena. Nego svi oni koji su bili u paravojnim postrojbama pa i koji su abolirani od hrvatske Vlade, svi oni koji su izbjegli služenje domovini 90-tih godina, a mnogi od nas su možda imali razloga da zbog ovih ili onih razloga nastavimo školovanje ili u Njemačkoj ili zbog nekog posla itd. a mi se svi dobro u lokalnim jedinicama poznamo i mislim da bi ta imena prije nego imena branitelja trebala izaći van. A što se tiče imena branitelja i te znatiželje, gledajte ja poznam sve udruge u Varaždinu i okolici i znam točno tko je učlanjen u te udruge i znam točno tko je bio u ratu. Može se dogoditi jedan, dva ili pet slučajeva, ali to nije razlog da se objavi ova lista. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Najprije imamo dva netočna navoda, pa onda dvije replike. Prvo netočni navodi. Uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Pa ne mogu vjerovati da 2008. godine još ima kolega koji dijele branitelje na desnu i lijevu stranu. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Oprostite ispravak netočnog navoda. U čemu je štos? **Jovanović, Željko (SDP)** Pa to je netočan navod. Kolega je rekao da je Hrvatsku više branila desna od lijeve strane. (SDP)** Pa rekao sam. Hrvatsku su branili branitelji bez obzira na stranačku pripadnost, na spol, na boju kože i na vjeru i to je njegova najveća vrijednost kolega. Hvala. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Ante Kotromanović. **Kotromanović, Ante (SDP)** Potpredsjedniče Sabora ja bih ispravio netočan navod. Kolega je rekao stigmatiziranje objave registra branitelja. Ako ste mislili na mene ja naprosto želim da to bude iskreno, pošteno, ne želim stigmatizirati naravno ni branitelje ni sam registar. Ja samo smatram zašto sam za tu objavu. Zato što imamo 500 tisuća branitelja, zato što imamo loš sustav bodovanja i upravo i problemi su potekli sa terena. Ljudi traže sa terena objavu registra branitelja upravo zbog ova tri razloga. loš sustav bodovanja koji je donesen i koji ide u korist onih koji i nisu bili na prvoj crti bojišnice i taj neborbeni sektor gdje smo trebali prebaciti 100 tisuća. Evo ja predlažem da se to napravi, da se to napravi da se malo to revizira i … **Jarnjak, Ivan Imamo repliku. Prvi je uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Evo ja bih kolegi dao jedan novi prijedlog. Ako smo protiv toga da se objavi registar branitelja, ja predlažem da se objavi samo neborbeni sektor, on je očito jako strašno rastao. Možda u tom neborbenom sektoru pronađemo i neke koji su torbarili ili nosili torbe u trenutku kada su ovi u borbenom sektoru bili i ginuli na prvoj crti bojišta, pa se onda nisu mogli vratiti tamo. Dakle, mi želimo naprosto da doista se objavi taj popis da bismo mogli vidjeti tko je branio i da se ponavljam, ponosimo sa tim hrvatskim braniteljima. A ovdje je netko danas govorio o tome dakle tko je sve sudjelovao u obrani. Sudjelovali su svi oni doista koji su doprinosili obrani zemlje. Sudjelovali su i oni koji su proizvodili hranu za hrvatske vojnike. Sudjelovali su i oni koji su popravljali oružje ili radili dijelove za oružje koje je bivša jugoslavenska vojska demontirala i odnesla sa sobom. Nažalost većina tih ljudi danas nema niti status hrvatskog branitelja niti svoje radno mjesto jer su im torbari oteli poduzeća. Oteli su im i status i poduzeća. A bilo bi dobro da objavimo popis neborbenog sektora pa da vidimo, možda ima neki taj torbar, hrvatski branitelj koji se branio na prvoj crti sa torbom. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Mato Bilonjić. ja sam bio zapovjednik kriznog štaba i znam koliko je ljudi sudjelovalo u tome. Dandanas mi nismo bili u stanju napraviti točan spisak ljudi da nekoga ne izostavimo. Naravna stvar da u takvoj jednoj akciji, a to je bilo podsjećam '91. godine, iz ove distance 2008. teško je danas govoriti kako je onda to moglo biti sve drugačije. Dakle, teško je razlučiti i teško je reći što je bilo neborbeno, a što je bilo borbeno. Malo prije je i kolega Bagarić govorio da li doktor koji je operirao na prvoj crti bojišta, da li je on bio u borbenom ili neborbenom sektoru? Ja osobno mislim da je itekako bio u borbenom sektoru. Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Replika uvaženi zastupnik Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo kad se govori o objavi registra branitelja borbenih i neborbenih, to zanima one koji nisu bili u Domovinskom ratu i koji ne poznaju te branitelje. Mi koji smo bili u Domovinskom ratu jako dobro znamo tko je bio borbeni sektor, tko je bio na prvoj liniji, tko je bio u neborbeni sektor, tko je pekao kruh, tko je pripremao hranu, tko je sahranjivao poginule branitelje koji se nisu mogli sahranit na prvoj liniji u Pakracu, Lipiku, na ostalim bojištima. Oni su bili neborbeni sektor. Ljudi koji nisu bili u Domovinskom ratu ne znaju ni da je Josip Đakić dva puta ranjen u Pakracu, ni da je gospodin Mato Bilonjić bio na Posavskom ratištu, ni da je evo slučajno moj susjed ovdje bio na ratištu Lipika i Pakraca, oni ne znaju za branitelje, oni ne znaju i pokušavaju cijelo vrijeme kriminalizirat Domovinski rat. Sve ono što se radi pozitivno o Domovinskom ratu i u Domovinskom ratu, Ministarstvu branitelja, sve se to pretvara u negativne konotacije. Nama branitelja nije potreban popis branitelja jer mi jako dobro znamo tko je u Domovinskom ratu bio, a isto tako dobro znamo tko je pobjegao sa prve linije ratišta i Pakraca, Lipika, Vukovara, svih ostalih bojišnica u Hrvatskoj. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom. Uvaženi zastupnik Mato Bilonjić. Ja neću ponavljati što su moje kolege kazali osim nekih svojih stavova oko svega toga. Danas smo čuli priče da će se Fond hrvatskih branitelja ugasiti, bojazan, pa smo čuli kako će biti poslije 12., što će biti za dva mjeseca, što će biti za 63 dana. A gledajte. Fond će zasigurno ostati ukoliko to branitelji budu htjeli. Većina branitelja će se priključiti našem mišljenju i neće uzeti svoje udjele, ali svakako treba kazati i naglasiti da jedan dio branitelja zasigurno će uzeti uzeti novce umjesto svojih udjela iz fonda. Zato je i ovim novim zakonom u članku 20. koji se mijenja, osiguravaju se sredstva da se to može sve kupiti. Bilo je danas kolega koji su raspravljali kada treba donijeti odluku da se zamrzne još godinu dana. To bi bila najveća prevara branitelja. Onda bi kazali što ste nam to davali, kad nam sad ne date da raspolažemo. ne možemo mi, bili bi nekorektni kad ne bi dali mogućnost našim branitelja da poslije 12., mogu raspolagati sa svojim udjelima. Svakako da ih i mi svi pozivamo kao njihovi zapovjednici, kao njihovi prijatelji da ne uzimaju svoje udjele i ne prodaju ukoliko ne moraju. Ali ukoliko netko od tih branitelja smatra da mu je to pitanje egzistencije njega i njegove obitelji, poboljšanje ekonomskog stanja, onda je on to i zaslužio. Ono što je bitno za ovaj fond, može se kazati da je on svrsi, da je on fond, da je napravio pravu stvar. Zaštitio je u prvom dijelu te dionice i od naših poduzeća, naših bitnih poduzeća. Da su tada date braniteljima na raspolaganje budimo sigurni da bi prošli kao i onaj prvi val dionica koji su dobivani pa su prodavane i po 10, 15% od pravog vlasničkog dijela. Ono što je bitno danas naglasiti jeste da se zna da je taj jedan udjel otprilike 600 kuna, da će on biti za 70 dana 620, 630 kuna, da naši branitelji koji su dobili te udjele na pošten i krvav način, svi oni oni da mogu raspolagati, da mogu barem unovčiti taj udjel onako kako to zaslužuju. Danas se je dosta čulo riječi ograničiti, zabraniti, zlouporaba itd. Pa oni su vlasnici tih udjela i treba im dati mogućnost. Ali treba educirati i treba ih zamoliti zbog samog fonda koji je pokazao oko stipendiranja naših učenika, oko stipendiranja naših učenika, preko znači jednokratnih novčanih pomoći koje su se ove dvije godine dodjeljivale našim braniteljima. Registar. Jučer smo raspravljali o Zakonu o trgovinama. Mislim kad bi se objavio registar da bi to bila prodaja na daljinski. Budimo uvjereni da bi tada baš torbari najviše radili i da bi na adrese branitelja ili putem maila ili poštom poštom ili putem telefona, mobilnih mreža, da bi svakodnevno dolazili ponude da se te dionice odnosno ti udjeli da se prodaju braniteljski i da branitelji u većini slučajeva ne bi imali mira. Neborbeni sektor. Dragi prijatelji, ja sam bio zapovjednik gardijske brigade od čovjeka koji je bio na straži onoj, na drumu na straži do zapovjednika gardijske brigade. Pa što bi uradio vojnik na prvoj crti da mu nije bilo medicinske sestre, liječnika, kuhara, pekara, mehaničara itd.? Mislim da ne treba tu branitelje dijeliti. Nisu bili svi hrabri niti su imali mogućnost da nose pušku i da se bore na prvoj crti obrane, da budu zapovjedni kadar, da budu izviđači, da budu tenkisti, da budu tako protuoklopnjaci, neki su morali logistikom, znači morali su nas logistički opskrbiti. I zato ne vidim nijednoga razloga zašto dijeliti medicinsku sestru koja je mene previjala, doktora koji me operirao ili onoga vozača hitne koji me vozio sa crte kad sam ranjen, koji me vozio u bolnicu, ne vidim uopće razloga za objavu toga dijela. Treba pozvati ovim putem sve one ljude koji znaju da je netko putem nekakvih krivih radnji i mešetarenja došao do statusa branitelja ali braniteljski status ništa ni ne donosi jer to nisu ni trajna prava, to nisu ni mirovine, to nisu ni invalidnine. Zna se na koji se način to ostvaruje. Ali svakako treba pozvati sve one da se jave, znači da prijave te ljude koji su došli tim nečasnim putem došli do do toga dijela da bi se mogli zaštititi oni svi. I ono zbog čega što sam se i na prvom izlaganju zalagao to je ovaj članak 12. članak 12.a koji glasi: "Imovina fonda odnosno dokumenti o broju udjela u fondu kao i imovina koja proizlazi iz vlasti …/Govornik se ne razumije./… udjele uključujući dividendu ne mogu biti predmet zaloga i ovrhe.". Budimo uvjereni kad je izašlo istom kad su naši branitelji dobili službenim putem iz fonda one obrasce na kojima su kazali koliko imaju bodovnu bodovnu listu da su već tada torbari to kupili, hvala Bogu ovim zakonom ostat će sa svojim praznim torbama jer neće to moći u svojim zalagaonicama kojih ima dosta u Hrvatskoj koje su već u velikom broju od ljudi koji su jednostavno u neimaštini i neznanju, i neznanju, koji su jednostavno prodali taj svoj dio znači tad će im to pasti u vodu. Ono što je bitno u ovome dijelu da nam fond ostane, da i dalje radi svoju svrhu, da nam Vlada u privatizaciju ubaci još jednu ili dvije sedmice, da bude tri puta sedam puta sedam ili još puta sedam. I ono što je od svega toga bitno je da ljudi koji žele uzeti udjele iz fonda a mi smo to i člankom 20. znači osigurali određena sredstva, koji žele neka uzmu to su pošteno zaradili, samo neka ih ne prodaju torbarima, neka to urade na jedan pošten način, svoje udjele naplate onoliko koliko jesu tog dana na tržištu. Da li će biti 600 600 ili 620, ja bih volio da bude i 700 kuna da naši branitelji zasigurno su to zaslužili pa neka i uzmu. Nadam se da ćemo sa ovih 15%, da ćemo izbjeći tu mogućnost da se iz fonda izvuče preko 50%. Hvala Zahvaljujem. Imamo tri replike. Prvo je uvaženi zastupnik Ante Kotromanović. **Kotromanović, Ante (SDP)** Potpredsjedniče Sabora. Ja jako cijenim svog kolegu i dobro surađujemo, i znamo se već dugo pa sam upotrijebio repliku kao mogućnost da nešto kažem. Ja sam govorio naravno o bojazni i složit ćemo se da je fond dobra stvar. Fond za branitelje je dobra stvar i ove dvije odluke, ove dvije izmjene i dopune su dobra stvar u cilju sprječavanja manipulacije i mešetarenja sa Fondom za branitelje. Ali naravno da postoji bojazan, moramo se bojati što će biti sa fondom za nekoliko mjeseci, da li će opstati, da li će branitelji koji, naravno da je na njima i oni će odlučiti da li će fond opstati ako zadrže dionice fond će ih …/Govornik se ne razumije./… ali je to dobra stvar. Bilo bi šteta da ta jedna dobra i govorio sam plemenita stvar da se ugasi a nismo privatizirali HEP, nismo privatizirali HRT, nismo privatizirali vode, šume. I na kraju, šta će biti sa zakladom. To su moje bojazni koje želim podijeliti sa svojim kolegom i nadam se da se razumijemo u tom kontekstu u tom smislu da moramo nešto napraviti i učiniti da po meni budućnost fonda mora opstati. Evo, samo toliko. Ja svakako cijenim svog prijatelja Antu i znam da ima dobre namjere i sve ono što je govorio danas potpisujem osim da ima nekakvih nečasnih radnji ljudi u Vladi oko toga fonda. …/Upadica čuje./… Tako da ja to cijenim i svakako da smo mi u ovome mjesecu dva puta raspravljamo o ovom fondu, o zakonu. I kad smo prošli puta raspravljali i na odboru zaključili smo da treba zaštititi se toga 12.4., da se treba napraviti novi zakon i to je državni tajnik prihvatio. I evo, nakon nekih petnaestak dana nam je donio jedan dokument koji mi želimo zaštititi. Nadam se da ćemo i u sedmome, šestom, sedmom problematika da stvarno se treba fond ugasiti, da ćemo ponovno se sastati i ponovo tražiti zaštitne mjere da se ipak fond ne ugasi, da ostane na dobrobit svim braniteljima i njihovim obiteljima. Replika uvaženi zastupnik Rajko Ostojić. **Ostojić, Rajko (SDP)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Postoji jedna sjajna definicija sociološka vitaliteta države, pa otprilike glasi ovako: "Vitalitet države se mjeri brojem ljudi koji su je stvarali.". Mi smo imali sreću da su mnogi od nas stvarali ovu novu državu, našu državu koja se ove godine punih 18 godina. Dakle, time se mjeri vitalitet, sposobnost, aktivan pristup. I možemo taj period 90., 91., 92. dijeliti u tri perioda. Period 91. do 15. siječnja, 92. početak priznanja Republike Hrvatske do svibnja 1992. kada je Hrvatska postala punopravna članica Ujedinjenih naroda. Ja sam jasno kao liječnik ali liječnik u brigadi i to oni koji su bili u ratu ima dosta mojih kolega, danas ih nema na galeriji, znamo šta je bilo RP ZNG, ratna postrojba ZNG-a koja je kasnije u 11. mjesecu postala Hrvatska vojska, sudjelovao dakle kao liječnik u uniformi i pomagao tamo gdje sam već bio. onda sam se jasno u svibnju 1992. skinuo i vratio svojoj bijeloj, svojoj drugoj uniformi, prekinuo specijalizaciju, bio magistar znanosti pred doktoratom, vratio se na Rebro raditi, pomagati, stvarati državu na neki drugi način. Svi oni koji su sudjelovali znaju da je tad brojka bila 150, 170 tisuća, posebno vi koji ste vjerojatno ostali 92., 93., 94. a mi koji smo se vratili našem civilnom životu. E upravo zbog tog broja i zbog ove definicije vitaliteta bilo bi dobro i to su napravile sve države svijeta, da se nabroje oni koji su bili branitelji u užem smislu te riječi od svih onih koji su, ja se tamo slažem kolega, svi oni koji su pomagali na jedan način infrastrukturno itd. Ali uzimamo loš primjer, ima tu dosta liječnika. Medicinske sestre, liječnici bez obzira bili u uniformi kao ja i kolega Grubišić ili radili svoj posao u bijeloj kuti su dobili status. Mene plaši, ja imam bojazan koji kaže Ante Kotromanović bojazan fonda ili možda bolje kolega i prijatelj Mršić, bojazan da je možda onom nebraniteljskom sektoru bili zahvaljujem, vrijeme je isteklo./… nemojte staviti nas koji smo bili branitelji, stavimo ove koji su bili u neborbenom sektoru, stavimo njih, jer nema nikakvih zakonskih ni podzakonskih razloga …/Govornik se ne razumije./… Hvala Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Mato Bilonjić. **Bilonjić, Mato (HDZ)** Ja se kolega u potpunosti slažem s vama, rani počeci 150 tisuća ali moramo uzeti u obzir da je u prve dvije godine skoro jedna trećina vojnika izbačena iz stroja, izbačena iz stroja, što poginulih, što ranjenih. Kada su, i onda je normalno da je se poslije moralo i mobilizacijom jer nije isto bilo biti vojnik cijelo vrijeme u Novoj Gradišći koja je bila na prvoj crti obrane ili recimo u nekakvome, evo, neću spomenuti niti jedno mjesto, mjesto koje uopće, nije ni raketa najvećeg dometa nije mogla doći. Kada su u pitanju liječnici, ja se recimo sjećam dr. koji je bio meni na terenu zvao se dr. …/Govornik se ne razumije./.. danas je vrhunski liječnik, vrhunski plastični kirurg koji je od mene uzeo se ne razumije./… To je živa istina. Ali isto tako ne možemo kazati da medicinska sestra u Novoj Gradišći koja je bila na dometu 80 ili 60 milimetara ne treba dobiti status branitelja. Prema tome, u tim stvarima, možda to treba dulje vremena, ali ne trebamo te ljude koji su dobili status zato što nisu u borbenom sektoru kazati da su oni daleko manje bitni nego mi koji smo bili u borbenom sektoru. Hvala. Zahvaljujem. I treća replika uvažena zastupnica Suzana Bilić-Vardić. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, dopustite mi kolege i kolegice da stavim primjedbu na toliko puta danas u ovoj Sabornici izgovorenu riječ strah i bojazan. Svi se nečega, odnosno oni koji to izgovaraju, pa evo sada ste i mene prisilili da kažem da izgovorim te riječi koje, svi se nečega bojimo kao što smo se bojali i tamo 90.-te godine kada su u ovoj Sabornici donošene neke sudbonosne odluke za budućnost i opstojnost Hrvatske države. Kao i oni, ali mislim da većina nas koji ovdje sjedimo pa i na desnoj strani ove Sabornice se ne bojimo za budućnost Fonda, kao što se nismo bojali ni ja ni moji Brođani 91., 92. otići iz Broda, otići na druga bojišta i braniti Republiku Hrvatsku tamo gdje je trebalo. Čuli smo danas i u raspravi da status branitelja, jedan uvaženi kolega je rekao da status branitelja ništa ne donosi, misleći da ne donosi povlastice. Ali kolegice i kolege, status branitelja nosi onu jednu časnu, časni, osjećaj časti, mira u duši da znamo gdje smo u sudbonosno vrijeme stvaranja Hrvatske države mi sami bili. I to je onaj odnos na koji pozivam sve nas ovdje da se prisjetimo gdje smo bili i da znamo u tom trenutku i da sa dignitetom govorimo o hrvatskim braniteljima. **Jarnjak, Zahvaljujem. Idemo dalje pojedinačnom raspravom. Uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. mislim da je iz svih ovih rasprava manje-više jasno da je zajednički interes sigurnost, stabilnost, kvalitetno funkcioniranje Fonda hrvatskih branitelja jer to je u interesu svih hrvatskih branitelja, to je u interesu njihovih obitelji, njihove djece, to je u interesu Hrvatske države. Fond hrvatskih branitelja doživio je punu afirmaciju, ja bih rekao posebno zadnjih godina i značajan doprinos njegovoj punoj funkcionalnosti i kvaliteti rada u interesu svih hrvatskih branitelja, njihovih obitelji, njihove djece, vezan je uz Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja kao i Zakladu hrvatskih branitelja. Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja stipendirao je kao što je navedeno u Izvješću o kojem smo raspravljali preko 10 tisuća ljudi, 10 tisuća stipendija u školama, fakultetima, čak i postdiplomskim studijima, to je jedan važan, vrijedan projekt koji zaslužuje mnogo više medijske pažnje i pozornosti. Zadnji put sam rekao i ovaj put ću ponoviti. Mislim da ima smisla unaprijediti komunikacijsku strategiju kojom bi se promicale sve vrijednosti i svi dobri i uspješni projekti Svakako kvaliteta, dugoročnost i učinkovitost funkcioniranja Fonda hrvatskih branitelja zavisi o nizu faktora, zavisi prije svega o Upravnom fondu Fonda, društvu za upravljanje Fondom, njegovoj mudroj investicijskoj politici, divertifikaciji ulaganja kako bi se minimizirali rizici na ovakvom, kako se to kaže volativnom tržištu kapitala, uspješnost Fonda zavisi svakako i o makroekonomskom okruženju, gospodarskom rastu, razvoju Republike Hrvatske itd.. U svemu tome, važnu i aktivnu ulogu imaju hrvatski branitelji. Zakonski okvir kojim je reguliran rad Fonda hrvatskih branitelja svakako je važan i njegovo unaprjeđivanja što je Prijedlog dopuna, izmjena ovoga Zakona itekako je važan doprinos hrvatske Vlade ovaj čas u ovom osjetljivom trenutku kako bi se osiguralo sve što je potrebno da u ovakvim turbulentnim tržišnim okolnostima ovaj Fond može i dalje funkcionirati. Toliko o Fondu. Druga stvar koja je ovaj čas, nažalost, medijski puno atraktivnija a odnosi se na objavljivanje registra hrvatskih branitelja, želim i o tome nekoliko riječi reći vrlo jasno kao hrvatski branitelj, dragovoljac, član ZNG-a iz ljeta 1991. godine. Da, obrana Republike Hrvatske, doživljavao sam je kao i većina hrvatskih branitelja kao moralni čin, kao ako hoćete i etički čin, jer je Hrvatska bila izložena brutalnoj agresiji. To je bio i čin nacionalne odgovornosti. Ponosno je bilo biti hrvatski branitelj. No, međutim, vrlo jasno ću reći, nakon svih mnogobrojnih zloupotreba informacija, podataka o hrvatskim braniteljima, o operacijama Hrvatske vojske, o različitim transkriptima, danas je moj stav vrlo jednostavan. I jasan! Moji podaci su moja stvar. I ne želim više doživljavati neugodnosti gdje nekakvi istražitelji istražuju moje ratne putove gdje sam bio, što sam radio, da bio sam i u Drvaru i u Glamuču i u Jajcu i u Mrkonjiću, ali mnogi to ne razumiju, da nije bilo tada splitskog sporazuma, da nije bilo hrvatskih snaga i suradnje sa armijom Bosne i Hercegovine, ne bi bilo Bosne i Hercegovine, ne bi bio Daytonskog sporazuma i mnogi koji ne razumiju te stvari, danas, ja bih rekao komentiraju a ne znaju kako se i o kakvim uvjetima stvarala Republika Hrvatska. Brijunski transkripti jedan najgrublji oblik zloupotrebe informacija Hrvatske države. Bio sam osobno na onom prvom Brijunskom sastanku i zaista mi je danas teško slušati kako neki nedobronamjerni, nekompetentni zloupotrebljavaju, izvlače izvan konteksta pojedine izjave, izvan prostora i vremena i trenutka kada su se donosile ključne odluke za samostalnost Hrvatske države. Da nije bilo tih hrabrih, mudrih političkih odluka draga gospodo ne bi bilo ni ljeta '95., ni “Oluje“, ni Daytona, ni Bosne i Hercegovine, a pitanje kako bi izgledala Republika Hrvatska. Dalje, svakako kad razgovaramo o borbenom i neborbenom sektoru treba biti krajnje oprezan. Ovog časa kad su neki kolege razgovarali sjetio sam se jedne operacije 1993. u sedmom mjesecu, pete gardijske brigade i mladih bolničkih sestara. Tu večer ili tu predvečer smo se neke stvari dogovarali. Drugo jutro one su bile ubijene. Prema tome, mnogi ljudi na različitim mjestima imali su veliku odgovornost, veliki značaj i doprinos snaženju Hrvatske vojske i njenoj učinkovitosti. Proglašavajući samo neke osobito zaslužnim neću sad komentirati ovdje, ali tu treba biti krajnje oprezan i krajnje suzdržan i reći ću još jedanput vrlo jasno. Objava registra u normalnim okolnostima. Svakako ne možemo objavljivati informacije ako to određeni zakoni ne dopuštaju. Ali objavljivanje informacija u političkoj klimi gdje se mnoge informacije zloupotrebljavaju, krivo interpretiraju nije u interesu hrvatskih branitelja i svakako kad se steknu potrebni politički uvjeti bit će sve informacije Ali za to trebamo učiniti sve ono što je potrebno da se informacije koje su se do sada bez procedura, bez zakona distribuirale, slale. A ja vas pitam draga gospodo da li vi znate gdje su i tko ima informacije i transkripte General štaba Jugoslavenske narodne armije kad se planirao zločinački pothvat, kad se pokrenuo zločinački pothvat. A mi danas smo promijenili uloge, uzroke i posljedice. Danas kao što sam mnogo puta u mnogim svojim susretima i razgovorima kad se razgovaralo o Haaškom sudu znao reći, da i “Oluja“ je predmet rasprave ali krenimo od početka. krenimo od početka. Danas generali Jugoslavenske narodne armije Kadijević, Adžić i oni koji su pokrenuli zločinački pothvat, koji su vodili zločinački pothvat ne samo u Republici Hrvatskoj, nego u Sloveniji, Bosni i Hercegovini. Oni nisu dio zločinačkog pothvata i jednostavno zbog činjenica jer njihovi arhivi, njihovi transkripti nisu tamo gdje bi trebali biti. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Malo prekasno za repliku ste se javili. Idemo dalje pojedinačnoj raspravi. Uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pa ja bih na početku rekao da je ogromna većina od gotovo svih dragovoljci i branitelji krenula u obranu domovine zato što je to smatrala svojom dužnošću i čašću. Niti tada nisu razmišljali o povlasticama, niti danas uglavnom ne razmišljaju o povlasticama koje bi trebali imati zato što su bili sudionici Domovinskog rata. Evo ja dolazim iz Rijeke i kad god imam priliku s ponosom to ističem da je Rijeka u cijelom Domovinskom ratu imala najveći odaziv na mobilizacijski poziv u Republici Hrvatskoj. Preko 90%. I sam sam bio sudionik te Riječke rijeke branitelja. Ne bih sad ulazio u rasprave o broju upisanih u registar branitelja od preko 500 000 koje ne smatram realnim, niti o sustavu bodovanja kojeg ne smatram pravednim jer je o svemu tome govorio kolega Kotromanović u svojoj raspravi. Ja pripadam onima koji smatraju da treba objaviti registar, upravo iz suprotnih razloga o kojima su govorili kolege Gulić ili kolege Rebić, radi onih ljudi koji nisu u registru, a bili su na ratištu a da vide koji su to u registru koji nikad nisu bili na ratištu. Želio sam postaviti pitanje gospođi Kosor, a kako nje nema evo postavljam gospodinu državnom tajniku što će biti sa braniteljima koji su bili na prvoj liniji ratišta, za što imaju i svoje dokaze u vojnim knjižicama, a koji nisu nikada upisani u registar branitelja, pa nisu nikada ni dobili obavijest o udjelima. A takvih ima, svjedoče mi pozivi ovih dana, a živi dokaz sam i ja. Ja nisam dobio obavijest da sam upisan u registar branitelja, a proveo sam više od godinu dana na ličkom ratištu. Gotovo da mi se čini i prijedlog zastupnika Kajina dobrim, naravno ne godinu dana. Ali možda bi čak bilo najbolje još jedan period odgoditi prodaju udjela udjela kako bi se u tom periodu mogla kvalitetno odraditi revizija ovog registra, smanjiti broj lažnih branitelja u njoj. U registar uključiti sve one koji neopravdano u njemu još nisu, jer bi to svi pravi branitelji imali korist od toga. Njihov udio bi bio veći kad bi se smanjila ta brojka od kažu kažu neki od 100000 koji zapravo ne bi smjeli biti u tom registru branitelja. Objava registra i torbari, pa drage kolegice i kolege, torbara ima, bit će ih, objavili mi ili ne objavili registar. I na kraju dozvolite mi samo jednu rečenicu potaknut sam oštrom reakcijom kolege Đakića čim je čuo riječ narodnooslobodilački rat i antifašisti. Ja bih vas podsjetio i citirat ću da je ovaj Sabor donio Deklaraciju o antifašizmu 2005. godine kojom se naglašava potreba trajne afirmacije i njegovanja antifašističkih vrijednosti, te zaštita i očuvanje stečevina antifašizma. Deklaracijom se izričito pozivaju sva državna tijela da zakonskim sredstvima i djelatnošću čuvaju i unapređuju antifašističke tekovine, vrijednosti i opredjeljenja hrvatskog društva i Republike Hrvatske, te rade na očuvanju dostojanstva i skrbi nad sudionicima antifašističke borbe i spomeničke baštine kao i općeg kulturnog dobra. Kolegice i kolege, Hrvatska je potpisala Svjetsku veteransku deklaraciju, Deklaraciju Svjetske veteranske federacije iz Lisabona 1993. godine koja kaže da će Republika Hrvatska osigurati jednak tretman svih boraca za slobodu i nezavisnost Hrvatske, a zato nemojmo skakati na svaku spomen ljudi koji su u Narodnooslobodilačkom ratu borili se također za ovu Hrvatsku. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega dopustite da vam ispravim ovaj netočni navod kojeg ste sad naveli pozivajući se na reakciju kolege Đakića. Mislim da je to vrlo važno pitanje i netko se može sutra na njega, ako ste ga vi pogrešno naveli, pozvati i htjeti ukazati zapravo kako mi i nemamo tu tradiciju koju ste vi lijepo kazali da imamo i koju je Sabor ovdje donio i osobno … i jedan od zastupnika koji je donio, dakle u prošlom sazivu. Dakle netočno je da je kolega Đakić reagirao na riječ i na spomen NOB-a, stvarno netočno. Ali je točno da je ispravio kolegu Kajina koji je kazao da se radi mislim o 14 tisuća ljudi iz NOB-a, on je kazao da se radi o 70 i još članovi obitelji itd. negdje oko 170 tisuća. Dakle samo je to bilo u djelokrugu njegove ispravke i to se nije uopće odnosilo na odnos spram ljudi iz … /Ne razumije se./ se prijavio uvaženi zastupnik Boris Matković. **Matković, Borislav (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Pred nama je dakle Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Jasno mi ćemo glasovati za njega pa tako i ja osobno. Ja se nisam mislio javljati i govoriti o ovoj temi, ali neke prethodne rasprave su me ponukale na to da kažem i ja nešto što mislim o ovome, obzirom da sam i osobno od samog početka sudjelovao u Domovinskom ratu u Zboru narodne garde i ono o čemu bih ja htio nešto reći vezano je više upravo za ovo na što se danas neki pozivaju, a to je registar. Osobno sam protiv objave bilo kakvih registara, jer ne samo da osobno stojim iza toga da imam pravo na svoju privatnost nego znam jako puno mojih prijatelja koji ne da ne žele da se njihovo ime objavi zbog toga što se oni nečega plaše nego žele svoje pravo na svoju privatnost i na ono što su ostvarili zadržati isključivo za sebe i meni osobno ne treba nikakav ponos Mršića ili ne znam koga drugoga da se ponosi time da vidi moje ime tamo. Meni to ne treba. Mi moramo štititi interese domovine i ugledati se kao što je Niko rekao, na Engleze. Poštovane i uvažene kolegice i kolege ovih dana fiksacija dijela medija, ali vidim danas ovdje i nekih političara da se po svaku cijenu objavi registar hrvatskih branitelja jer bi se na taj način pod navodne znake jasno, jedino znalo tko je pravi a tko lažni branitelj. Ni u jednoj zemlji na svijetu nitko nikada nije objavio. I ja sam sebi postavljam pitanje zašto neki inzistiraju na tome. Pa bih ja pokušao njih nešto upitati jer smatram osobno da ima jako puno bitnijih pa i primarnijih objava nekih drugih registara, a o kojima očito neki ne žele govoriti. Pa bih ja pitao, zašto se ne bi objavio recimo registar pedofila, osoba koje na najgrublji način iživljavaju se nad djecom. Pa bih postavio isto tako pitanje, zbog čega se ne bi objavio registar silovatelja, dakle osoba koje na razni način zlostavljaju i maltretiraju ili obitelji ili druge oko nas. Pa bih postavio pitanje zašto se ne bi objavio registar vozača koji u pijanom stanju svakodnevno ubijaju ljude na cestama i veća su opasnost nego bilo tko drugi na ovim područjima. Pa bih postavio pitanje zašto se ne bi objavio registar aboliranih pripadnika vojske koja je razarala ovu zemlju, jer ova javnost isto tako ima pravo znati tko su te abolirane osobe i što su one danas ostvarile u neovisnoj Republici Hrvatskoj počev od novoizgrađenih kuća i da ne nabrajamo dalje. I na kraju bih morao reći nešto jer će mi moja majka biti zahvalna na ovome što ću postaviti sada isto kao pitanje. Zašto se, jasno ovo je sve retorički kazano, zašto se ne bi objavio i registar pripadnika Narodnooslobodilačke borbe. 75 tisuća ih je danas, jer oni isto tako ostvaruju neka prava. Pa u ime moje obitelji, rekao sam moje majke, postavio pitanje ja njima, a javnost bi morala znati što je moj otac radio pet godina na Golom otoku i tko su ti koji danas ostvaruju neka prava a te ljude su koji nisu očito mislili kao oni, drugačije rangirali u postojećem sustavu kojeg na moju radost više nema. Na kraju bih htio još samo nešto kazati, a to je da osobno mislim da oni koji forsiraju ovaj registar su tzv. borci za prava i pravdu, ali oni po meni imaju daleko mračniju pozadinu i pozadinske zahtjeve zbog kojih ovo žele negoli što to zapravo priznaju. I na kraju poručio bih svim braniteljima, svim svojim prijateljima koji su branili ovu domovinu, ne dopustite da bilo tko ugrožava vaše pravo na privatnost. Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo tri replike. Prva je uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Najprije što se tiče registra sudionika Narodnooslobodilačke borbe. Uvjeren sam da nema ni jednog jedinog koji bi se protivio objavi toga registra. Oni su ponosni na to što su bili sudionici Narodnooslobodilačke borbe i vjerojatno bi bili ponosni kada bi njihovo ime u takvom registru bilo objavljeno. Drugo, vaša usporedba ovog registra branitelja Domovinskog rata sa registrom pedofila, sa registrom onih koji zlostavljaju obitelji, sa registrom onih koji pijano gaze ljude po cestama je nešto toliko uvredljivo za branitelje, nešto toliko uvredljivo da to jako dugo nisam čuo. I treća stvar, pa ne radi se ovdje o privatnosti. Čija se privatnost ugrožava ako se objavi da je on branio svoju zemlju? I po čemu je ta njegova privatnost ugrožena? Pa ta njegova obrana zemlje je bila javna. Javna! Nije to radio skrivečki. Prema tome vi ste sada u ovu svoju raspravu upleli čitav niz pitanja koja zapravo nemaju veze jedno s drugim. Ovdje se radi o pokušaju da se spriječi manipulacija onih koji bi željeli manipulirati jer javnost sumnja da je njih malo previše i to jest u interesu onih koji su bili stvarno branitelji. To je u njihovom interesu. Kažete da se iza ovog zahtjeva da se objavi, kriju neke mračne namjere. Ne. Mračna namjera jedino može biti omogućiti nekome nekakvu privilegiju koju on ne zaslužuje. To je mračna namjera. A ovo drugo je unošenje svjetla u tamu koju zagovarate. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Boris Matković. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege! Mislim da gospodin Stazić očito ne želi razumjeti što sam ja kazao, što je nakana moja bila u ovoj raspravi, već se ograničio samo na jedan segment koji ja mogu razumjeti u njegovom izlaganju, ali nikako ne i odobriti. slažem se ja s vama da nema nitko ništa protiv ni antifašizma niti učesnika antifašističke borbe, jasno pod jednom nadopunom da nisu tamo sudjelovali samo oni čiji ste vi nasljedovatelj očito ideološki pa tako i nastupate. Ali bih postavio pitanje istim tim sudjelovateljima pa i vama, oni bi možda bili ponosni zasigurno na ono što su napravili. Ali bi li bili ponosni da se objavi u javnosti ovo što sam ja kazao da su napravili? Zašto bi se trebalo bojati istine i u drugom jednom dakle obliku u kojem je vi ne želite zapravo čuti? Jer ja sam vam postavio pitanje. Bi li netko od njih objasnio ovoj javnosti šta su ti ljudi tamo radili? Tko ih je smjesti? Zbog čega? I to je isto tako nešto što bi javnost morala znati. Uz uvažavanje ovoga što vi govorite gospodine Staziću, a to je da bez te antifašističke borbe ne bi bilo jasno ni današnje Hrvatske. Da vi ne mislite da ja to ne poznam kazat ću vam samo da sam profesor povijesti. Znam ipak nešto o tome,

evo čekam da se smiri samo ovo komešanje. Evo, kolega je govorio i mene je zasmetala ta usporedba ali nadam se da razumim u kom kontekstu je to išlo. Rekao je da ni jedna zemlja nije objavila registar branitelja. Znam da nije. Ali ni jedna zemlja nema dvije vrste branitelja. U tome je poanta i o tome ću par riječi reći. Imamo tzv. neborbeni sektor. Kod nas je u Hrvatskoj vojsci borbena brigada bila najveći oblik borbene formacije. I to su sve ljudi znači koji su se tukli neposredno. Oni su branitelji i to su oni borbeni branitelji. U sklopu …/Govornik se ne razumije./… postojale su druge formacije: logističke pukovnije, logističke baze u kojima su bili i liječnici i sestre i drugi ljudi koji su radili. I oni su dobili status branitelja. To je u redu.

To ovdje neki znaju kada je odlukom ministra unutrašnjih poslova i MORH-a, npr. u MUP-u je povećano, 18 tisuća ljudi je dobilo status branitelja, svi koji su bili ovlaštene osobe. Znači, svi ljudi koji su bili ovlaštene osobe, a nisu možda bili na terenu dobili su. A sa druge strane također u MORH-u svi javni namještenici, službenici dobili su status branitelja, pa je tako npr. i frizerka na Črnomercu. To je problem i te ljude moramo prebaciti u tzv. neborbeni sektor i bit ćemo mnogo zadovoljniji nego sada.

da ne postoji ni jedna zemlja u kojoj postoji nešto o čemu samo kod nas neki žele govoriti, a to očito neki u ovoj diskusiji danas svojoj odnosno raspravi su iskazali da govore o dvije vrste branitelja. Pa vi govorite o borbenim i neborbenim postrojbama. Za mene to ne postoji. Ne. Neki s vaše strane govore o borbenim i neborbenim. Ja to ne priznajem. Za mene je podjednako bilo u Zboru narodne garde kad sam krenuo u Domovinski rat važan bio ja kao i sam zapovjednik i svaki onaj koji je bio tamo koji je i pekao kruh i koji je liječio i koji je vozio i bilo što drugo da je radio i odrađivao, dakle on je za mene sudjelovatelj. O ostalom gospodo, pa zar mirovine iz Drugog svjetskog rata ne primaju i oni, ja sam dolje iz Dalmacije, koji govore da su odozgo iz brda naših išli dolje brati masline u more, na Makarsko primorje. Mislim i imaju danas mirovine. Prema tome, priznao im se status dakle onih koji su sudjelovali u Domovinskom ratu boraca. Prema tome ajdemo, nemojmo dijeliti ljude na, sada tako očito je. Međutim ono što sam ja želio kazati, vi ne želite to čuti jer istina je zapravo ono što sam ja htio kazati na kraju, a to je da postoje oni koji zapravo kroz ovu jednu fiksaciju koju žele izraziti kroz ovaj odnos, žele podijeliti branitelje i žele stvoriti nekakve sasvim drugačije pretpostavke onoga što je stvarna istina. A istinu mi znamo koji smo bili tamo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I replika uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Usporediti registar u kojem se ja nalazim kolega sa registrom pedofila i silovatelja je naprosto za mene uvredljivo. Skandalozno. Skandalozno je uspoređivati registar branitelja sa registrom pedofila i silovatelja. Ja ne znam koja je bila vaša namjera ali vi očito imate nekakve skrivene namjere u tome kad radite uopće ovakvu usporedbu. Ja mislim da je bilo časno braniti domovinu, da je bilo časno braniti domovinu na svakom onom mjestu na kojem se nalazio netko od onih koji jest to činio. A mislim da je nečasno svrstavati se u grupu, veliku grupu naših građana koji su to činili, a da ste pri tom bili u Salzburgu, Münchenu, možda pekli kruh u Salzburgu ili Münchenu ili radili na nekim drugim stvarima ili torbarili i uništavali poduzeća u kojima su bili ti branitelji prije nego što su otišli na front. A onda kad su se vratili sa fronta više nisu imali ta poduzeća. A danas neki od tih torbara imaju više bodova od onih koji su bili na frontu dok su ovi skupljali dionice i radili pretvorbu poduzeća. mi želimo znati tko je časno branio domovinu u borbenom i neborbenom sektoru. I onaj tko to nije činio. Želimo znati tko je dobio taj status a ne zaslužuje ga. I želimo znati tko ga nije dobio, a možda ga je zaslužio. Jer ovdje se govori o pekarima i kuharima. Ima jako puno pekara i kuhara koji očito nisu dobili status branitelja. Neki to jesu. Možda bi neki to zaslužili. I time se mi moramo ponositi. **Jarnjak, Ivan

prigodu i jedno i drugo vam odgovoriti, dakle moram replicirati. Ne mogu netočan navod jer zapravo vi ste rekli nešto što ja nisam kazao. Ja nisam nikoga ovdje usporedio sa braniteljima, ja sam samo postavio pitanje retoričko koje vi zapravo ne želite razumjeti. Vi koristite prigodu sada da iskažete svoj stav, ali to je vaše pravo zapravo demokratsko, imate pravo interpretirati kako vama odgovara. Ja vas tu pokušavam razumjeti. Dakako da se s vama neću složiti i da se ne može složiti s vama nitko tko je pokušao zapravo slušati što sam ja govorio odnosno čuti a vi ste vjerojatno samo pomalo to sa strane slušali. Prema tome, nije se radilo o nikakvoj usporedbi, ne trebate govoriti ono što nije točno. Uostalom, o tome vam pišu svakodnevno i mediji. Prema tome, to nije samo moj stav. To je stav javnosti. Prema tome, ja govorim samo o nečemu što ova javnost isto tako želi znati i tu se ne radi o nikakvoj usporedbi. A ovo što vi na kraju kažete da vi želite znati, pa uvaženi kolega Mršiću ja dolazim isto tako iz jedne sredine iz koje dolazite i vi i kažem bio sam u početku, cijenim i to što ste bili i vi i drago mi je da smo zajedno branili ovu domovinu, ali mi u našoj sredini znamo svakoga tko je sudjelovao u Domovinskom ratu. Ali tim ljudima nije potrebno da se bilo tko ponosi s njima, njima je dovoljno to što su sudjelovali, njima je ponos bilo braniti domovinu. O tome se radi. Ponos je braniti svoju domovinu. Ne treba meni poslije, šta ćete se vi ponositi s time što sam ja bio, što ćete vidjeti moje ime tamo. To ne treba nikome, ja želim svoju privatnost zaštititi. O tome se radi. Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Molim vas, bez dobacivanja iz klupa. Moramo dalje voditi raspravu. Dozvolite mi da samo kažem dvije, tri riječi a to je da je ovdje danas rasprava o zakonu, da je postavljeno kao apel braniteljima da se fond zaštiti, da fond ostane, da fond ima tu svoju namjenu koja je dana, da ju i dalje ostvaruje, pa vas molim da se malkice približite natrag toj temi i da više budemo na toj temi jer je bitno odaslati tu pozitivnu poruku. U ime predlagatelja državni tajnik uvaženi Mesarić. **Mesarić, Krunoslav** Gospodine dame i gospodo zastupnici. Cijenjeni zastupnik Jovanović je postavio pitanje jedno. Pitanje, kao što znate registar se sastoji od podataka MUP-a i od MORH-a. Vi imate upisano u knjižicu, vojnu iskaznicu kako se to zove vaše sudjelovanje u Domovinskom ratu. Na temelju tih podataka imali smo nekoliko problema što se tiče podataka MORH-a. Nove potvrde o udjelima sa ispravljenim pa i oni koji će prvi puta dobiti idu sada krajem 3. mjeseca od Društva za upravljanje imovinom a osobno ću provjeriti da li ste i vi na tom popisu. Negdje oko pedesetak tisuća ispravaka ima. Kao što znate potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u svom govoru je rekla da još uvijek ima negdje oko 2 tisuće 867 branitelja koji nemaju potpune podatke. i za njih smo osigurali određene rezervacije po prosječnom broju udjela tako da će i oni dobiti svoj udio i moći skupiti svoj udio iz fonda. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Uvažena zastupnica Neda Klarić. Hvala vam lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, gospođe i gospodo saborski zastupnici. Pa evo, ja ću zapravo u samom startu kazati da ću podržati prijedlog zakona o izmjenama zakona upravo iz razloga što je to još jedan u nizu napora od strane Vlade Republike Hrvatske na zaštiti prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kao i usklađivanja našega zakonodavstva sa pravnom stečevinom Odredba u ovom zakonu koja ne omogućava da imovina fonda bude predmet zaloga, ovrhe ili stečajne mase je nova i trajna vrijednost koja štiti branitelje i članove njihovih obitelji. Uvjerena sam da će izmjena ovoga zakona kao prethodnicu zadržavanja udjela branitelja unutar fonda je korak koji će ovaj časni dom učiniti jednako kao što sam uvjerena da će hrvatski branitelji i ovaj put donijeti ispravnu odluku i zadržati svoje udjele u fondu i na taj način doprinijeti svojoj sigurnosti i sigurnosti članova svojih obitelji. Ali ono poštovane dame i gospodo što ja moram ovako iz jednog zapravo nutrina mi progovara i moram reći da mi strahovito teško pada što čujem zapravo da se mi ovdje u sabornici iščuđavamo što imamo 5 stotina a da nitko se od nas ne želi prisjetiti da smo u isto to vrijeme odnosno početkom, u prvoj polovici 1992. godine u Hrvatskoj imali i 50 tisuća prognanika i izbjeglica, da su ti isti naši branitelji u isto vrijeme imali i status hrvatskog branitelja a jednako tako i status prognanika i da su jednako tako članovi njihovih obitelji živeći u prognaničkim naseljima, izbjegličkim kampovima, u kućama za odmor pokušavali imitirati život i na nekoj drugoj lokaciji zapravo svjedočiti onome o čemu mi zapravo danas svjedočimo. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Ja ću pokušati koliko mognem poslušati ovaj vaš savjet s obzirom da ste ga nedavno izgovorili da sam osjećam pomalo besmislenim vraćati se u cijelosti na ovu raspravu koju smo ovdje slušali iako sam svoj koncept doista bio pripremio u tom smislu odnosno da bih jer je ova rasprava raspravio i o nekim ovdje stavovima i na određeni način sučelio te stavove. Pa ću stoga doista slijediti vaše naputke a vrlo kratko se samo osvrnuti na jednu stvar koju mislim da ne mogu a da se na nju ne osvrnem. Dakle, pošto svaki parlament ima i poziciju i opoziciju osim nekih parlamenata koji su imali samo poziciju nekada i Bogu hvala pa više takvih nema, odnosno pa više nije to ovaj Sabor ovdje. Logično je u Parlamentu o bilo kojoj stvari kada se govori da ljudi zastupaju jedno i drugo mišljenje, zapravo na određeni način se sučeljavaju u svezi s tim, odnosno argumente iznose i pokušavaju doprinijeti poboljšanju bilo kojega od ovih zakona ili bilo kojeg do materijala o kojem govorim. Stoga je svaka, svaka primjedba, osobito onaj koji je govorio ovdje kolega u ime Kluba SDP-a, kada je govorio o brzi za taj Fond, kako treba sve učiniti da se on sačuva, dobro došla. Dakle, takvi prijedlozi su dobro došli, dakako da nisu dobro došli one koje je iznio u onom dijelu kada je kazao da, ne znam, ni ja, Vlada kao da ima nakanu da dokine ovaj Fond. Ovdje nazočnost gospodina državnog tajnika i dosadašnja nazočnost, gotovo evo do malo prije gospođe potpredsjednice Vlade i ministrice je zapravo dokaz da ova Vlada i ovi ljudi ovdje vrlo ozbiljno misle kada je u pitanju ovaj Fond, i da ga zapravo drže jednim bogatstvom ne samo kada su u pitanju branitelji, nego bogatstvom, ja bih rekao na nacionalnoj razini. Stoga i oni brojni udjeli o kojima je ovdje kazala gospođa potpredsjednica, koji su unutar toga Fonda, ja bih rekao da su zapravo jedna nit, jedna poveznica koja povezuje na određeni način mnogobrojne obitelji i dakako ne moraju biti svi branitelji, nego i njihovi članovi obitelji i služiti će im na ponos, a nadamo se i na korist. Osobito je lijepo čuti da zapravo jedna trećina tih sredstava će služiti u investicije, jedna trećina će biti za dionice, a jedna trećina, čuli smo da će se iskoristiti i da se koristi zapravo za stipendiranje djece i zapravo za obrazovanje onih kojima je to najpotrebnije. Stoga moja velika i iskrena potpora ovom Fondu iz punog uvjerenja kako je to doista, doista od nacionalne važnosti i važnosti na osobnoj, ali kažem i na nacionalnoj razini. Kada sam govorio maloprije o parlamentima, rekao sam da ću se samo na jednu stvar osvrnuti i ne mogu da se na nju ne osvrnem, zato mi oprostite, jer ne slijedim ovu vašu uputu, međutim, moja rasprava je upravo u skladu sa onim što smo čuli ovdje, jer govorimo o raspravi. Kada je kolega Matković, ovdje govorio, vrlo nadahnuto i svi oni koji su trpjeli u vremenima koja su iza nas, će ga razumjeti i shvatiti, pa bez obzira o kojem se trpljenju radi, je li netko trpio od strane ovog ili onog tlačitelja, to je sasvim svejedno, međutim, posve, posve će ga dobro razumjeti kada je kazao ono što je kazao i niti to neću ponavljati. Međutim, neshvatljivo je da se u Parlamentu iskoristi, ja bih rekao zlorabi, jedan vrlo iskreni, jedan vrlo iskreni i vrlo ljudski nastup i da se naprosto obrne, obrnu teze i onda se napadnu tako jedne iskrene, iskrena nastojanja i iskreni govori o nekakvim kvalifikacijama kako je zapravo on na određeni način usporedio branitelje, ne zna ni ja i konkretno kada je već spomenuto pedofile. To je naprosto nedopustivo, ja mislim da se tako ne može, da ne može tako nitko zaraditi niti političke poene, ni kod svojih ni kod onih koje misli zadobiti, dakle naprosto, to je u jednom Parlamentu ozbiljnom Parlamentu neshvatljivo i nedopustljivo i ja to ovdje i svoje ime i u ime ostalih kolega apsolutno, apsolutno odbacujem. Ja bih im mogao kazati kada ovako postavljaju i izvrću stvari i izruguju se sa ovim, ja bih onda mogao postaviti pitanje nije li doista kolega Matković pred takvim ljudima neinformiran. Jer vi ste, s obzirom da je vaš otac bio tamo gdje jeste zapravo sin narodnog neprijatelja za takve. Prema tome, još narod, sinovi narodnih neprijatelja imaju pravo postavljati pitanja takva i da im netko još objašnjava da je njihov otac bio u nekom vremenu. Prema tome, to je naprosto nedopustljivo i to, to, to ne želimo da se više ikada, ikada ponavlja. Zaključujem. Riječima kolege Kajina koji je kazao doslovno ovako: da ne postoji Država koja dosljednije izvršava obveze prema braniteljima kao Republika Hrvatskea. dakle, onaj drugi dio izlaganja kolege Kajina o tome bismo mogli raspravljati, međutim, meni se ovaj svidio i ja mislim da je Kajin u dobroj mjeri u pravu kada je u pitanju ta konstatacija, ja molim, sve nas ovdje da doista kada su u pitanju branitelji i svi stradalnici, dakle, nisu branitelji svi bili i stradalnici i njihova djeca da oni budu prioritet ove Države jer oni i jesu to. Dakle, ova Hrvatska je nastala zahvaljujući tim ljudima i živjeti će u skladu sa onim što je kolega Ostojić kazao u skladu sa potencijalom koji je tu državu stvarao a to su ovi ljudi. Prema tome, još jedanput zahvala i kolegici, kolegici, pardon, ispričavam se, gospođi potpredsjednici Vlade Jadranki Kosor i ovdje nazočnom državnom tajniku koji su vrlo ozbiljno uvažili, uvažili primjedbe kada su pitanju primjedbe za poboljšanje ovoga Zakona i to izravno od Odbora za za branitelje i koji su doprinijeli da ovaj Zakon ja vjerujem živi vječno. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan, jednu repliku, uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Pa vidite kolega, vi se sada tu čudite zašto smo mi reagirali na istup kolege Matkovića, jer kažete da je njegov istup bio iskren. Zato sam i reagirao jer mislim da je on posve iskreno usporedio registar branitelja sa registrom pedofila. on je rekao, pa ako ćemo objavljivati registar branitelja a zašto onda ne objavimo i registar pedofila. Pa to je rekao čovjek. Ja ne mogu odgovarati za njegove riječi, on bi morao znati što govori u ovome Saboru, on bi morao znati da to može biti uvrjedljivo, ja ne znam što je on pri tome mislio, teško je pronikuti u te njegove misli. Ali to što je rekao je rekao. Prema tome, nemate se tome šta čuditi! Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, pa kolega Staziću, kolega Matković, stvarno smo u smiješnoj iluziji. Da ja tumačim što je kolega Matković kazao. Međutim, to svi mi u ovoj sabornici znamo. On se pozvao na Zakon o zaštiti o tajnosti podataka pa kazao da nemamo pravo, ne znam ni ja, objavljivati ničije ime ako on to ne želi itd., isto onako kao što ne smijemo objavljivati, niti etično objavljivati imena pacijenata. A za mene je pacijent svaki pedofil. Prema tome, dakle, to je nedopustivo. E, sada, samo malo, dakle, iz tog konteksta a ne iz konteksta usporedbe Bože sačuvaj. Prema tome, nemojte se sa time izrugivati i doista obraćam se ovdje nazočnoj kolegici Milanki Opačić mojoj dragoj kolegici i predsjednici Kluba da poduzme neke korake kada je u pitanju Klub i da zapravo ne dopusti ovakve insinuacije od svojih članova Kluba. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Bez dobacivanja,

Evo, zadnji u ovoj raspravi koja očito, kako god da se raspravlja ima svoje replike, ima svoje ispravke netočnih navoda itd. Jednostavno čovjek ne može nešto reći ovdje o ovoj, ovoj točki dnevnog reda da se nekom očito ne zamjeri, pa da reagira putem replike, a vjerujem i mnogim gledateljima pred našim malim tv ekranima. Ovaj zakon P.Z.E. br. 25 kažu da slovo “E“ ili glas “E“ znači europski. Prije bih rekao emergencski nego li europski jer se radi o hrvatskim braniteljima, ne o europskim braniteljima, o hrvatskom fondu. Molim? Je li tako? Pa prema tome, nije mi jasno baš da se tako naziva. Ali sam evo htio komentirati i raspravljati, jer sam i sam kako je rekao gospodin Ostojić bio liječnik u odori Specijalne policije, pa smatram da imam i pravo. A po nekima mi je otac bio neprijatelj države, po jednima prijatelj. Dakle, bio je na Bleiburgu i bio je na Križnom putu. Sad ne znam kako, kako se to više tumači. Ali ja znam. U svakom slučaju riječ je o Fondu koji ima dobre namjere, prijedlog dakle o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji je utemeljen upravo kažem u dobroj namjeri, koji ima svoju zakladu koja bi trebala opstati i pomoći i djeci hrvatskih branitelja. Također je ovim prijedlogom izražena i briga i zaštita da se taj Fond održi. Prije nepunih mjesec dana za ovom, pardon, govornicom je rečeno da bi valjalo od gospođe ministrice da možda održimo tribine na terenu i da upozorimo hrvatske branitelje na mogućnosti i opasnosti da se Fond ugasi ili se smanji dakle njegov potencijal jer može doći do nagle raspodjele ili rasprodaje udjela dionica. Na terenu sam razgovarao sa mnogim braniteljima, sa ljudima koji dakle sa ljudima koji imaju udjela i došao sam do spoznaje da možda i nije dobro da da organiziram nekakvu tribinu u svezi toga. Naime, velika većina ljudi s kojima sam razgovarao ima već sad namjeru nakon 12. travnja kada prestaje da kažem embargo da proda svoj udio. A zbog čega? Rekao sam im da to nije dobro. Rekao sam im da nije dobro zbog zaklade koja ostaje za stipendiranje djece naših branitelja. Ljudi se nalaze u teškoj materijalnoj poziciji. Možda mi odavde to i ne vidimo. Mnogi naši branitelji su ostali bez posla. Mnogi su pokušavali putem upravo ovog ministarstva da ostvare dakle svoj nekakav osobni biznis itd. Mnogi nisu uspjeli, da ne kažem velika većina. Kada bih govorio o osobnim primjerima iz svoje sredine možda bih bio nekakav lokal patriot pa bih rekao nemojte o Slavonskom Brodu stalno i o Slavoniji stalno pričati. u ovoj raspravi o ovome Fondu hrvatskih branitelja se jasno da je iskorištena za nekakve da kažem i osobne, pa rekao bih pomalo i demagoške rasprave o registru. I očito je jedna strana monolitno za, očito je druga strana monolitno dakle protiv objave registra hrvatskih branitelja. Dakle, izlaze tu i osobni stavovi i osobno što se tiče dakle moram govoriti u svoje osobno ime. Nemam ništa protiv toga. Naprotiv, ja sam da kažem i ponosan što sam bio sudionik Domovinskog rata i što sam bio u odori Specijalne policije MUP-a Republike Hrvatske. Jasno da stoje određeni stavovi i gospodina Mršića da je bilo i tih münchenskih brigada, je li salsburških ili čini mi se da ste vi o tome govorili i da je bilo razno raznih malverzacija da tako kažem prilikom ovoga. Ali, ono što se iz svega iskristaliziralo, a to je da u neku ruku postoje rekao bih nekakve koje je gospodin Bagarić govorio, da postoje kaže ovako hrvatski branitelji, a onda je netko spomenuo frizerku u Ministarstvu obrane ili ne znam službenicu u MUP-u jel, koja je uvijek imala grijalicu iza leđa ako bi joj bilo hladno, za razliku od onoga u rovu koji nije imao grijalice, koji je bio nekoliko godina na prvoj crti bojišta. Pa Pa bi onda ispalo ovako da smo zapravo iz ove rasprave nekako iskristalizirali čak ako se to može uokviriti u zakonske okvire, da su postojali zaista hrvatski branitelji, nekakvi hrvatski logističari i hrvatski stradalnici. To je bilo u zadnjoj raspravi. Dakle, nekakva kategorizacija zaista tu postoji. I mislim mi smo svi očito skupa u ovih 500 000 registriranih hrvatskih branitelja, dakle bez ikakvoga razvrstavanja. S obzirom da ovaj Fond kako sam ja rekao u uvodnoj riječi ima osnovan je sa dobrim namjerama, s obzirom da ove izmjene i dopune zakona također se, je iskazana briga i zaštita za očuvanje samog cilja postojanja ovoga Fonda. Ja ću biti za to dakle dignuti ruku za ovaj prijedlog, a kažem možda je neko drugo vrijeme ili na nekoj drugoj sjednici vrijeme i mjesto da se eventualno ovoj da kažem, izgleda da će to biti na kraju vječita tema ili vječna tema registar hrvatskih, odnosno objava registra hrvatskih branitelja. Evo, hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo i dvije replike. Prva je uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Koristim ovu repliku da još jednom po ovoj temi kažem da mislim da nismo danas poslali dobru poruku hrvatskoj javnosti raspravljajući ovdje o Fondu. Smatram da je desni dio sabornice odradio svoj dio posla i da je poruka koja u kakofoniji zvukova i svega onoga izrečenoga danas u ovoj Sabornici u vezi Fonda i u vezi registra nismo niti građanima Republike Hrvatske, a bojim se pa zbog toga koristim ovaj institut replike da branitelje pozovemo i pozovem osobno jer sam i sama braniteljica da ne prodaju i Dakle, ponovit ću ovaj zadnji dio da u svoje osobno ime pozovem branitelje, jer i sama sam braniteljica da ne prodaju svoj udjel u fondu jer Ministarstvo branitelja, obitelji i međugeneracijske solidarnosti, a i fond sa svojim zakladama i ostalim pomoćima koji se iz ovoga prinosa koji fond ostvaruje, davat će pomoći onim braniteljima kao i do sada koji se nađu u teškoj situaciji i da na taj način pomognu i hrvatskoj Vladi koja želi omogućiti što duže trajanje i postojanje ovoga fonda, Fonda za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Gospođo zastupnice, ja ne vidim u čemu se sastoji vaša replika, sadržaj vaše replike. O samoj poruci nisam niti govorio našim braniteljima, da sam da kažem razgovarao sa mnogo branitelja koji su zaista mnogi u vrlo nezavidnoj materijalnoj poziciji i to ih nuka da razmišljaju vrlo ozbiljno o prodaji svojih udjela. slučaju da eventualno poentiraju takvi koji bi u početku, dakle poentiraju materijalno, financijski, a kasnije fond oslabio, onda bi oni koje bih ja nagovarao upravo ovako kako ste rekli i želio bih da nitko, dakle ja osobno bih želio isto kao i vi da taj fond ostane jak, ako on oslabi … a vidiš ti si mene nagovorio da ja ne prodam svoj udio, a oni koji su prvi prodali su profitirali jel'. Shvaćate o čemu se radi? ta materijalna, loša materijalna situacija mnogih branitelja razmišlja i kažem nuka ih da, muka im je jel', pa vjerojatno razmišljaju o prodaji udjela u fondu jel'. To sam htio reći, ništa drugo jel', a volio bih da ne prodaju Zahvaljujem. I replika uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Evo ja bih isto iskoristio na kraju da kolegi repliciram. Danas su se svi pozivali da govore u ime Nama u klub se javio jedan hrvatski branitelj iz Vodica i postavio ovakvo pitanje. Kako je moguće da kod Erste fonda kada se ukuca jedinstveni matični broj se pokažu svi podaci o tom hrvatskom branitelju uključujući i njegov ratni put, a znamo da je Erste fond u vlasništvu nekih banaka koje su strano vlasništvo itd. itd. a ovdje se cijelo prije podne, odnosno već sada i početak poslijepodneva govorimo o tome kako su to tajni podaci. Očito da netko ne samo u Hrvatskoj nego i malo izvan Hrvatske ima sve podatke o hrvatskim braniteljima, ne o hrvatskim braniteljima ovdje smo danas zaključili da nisu niti svi hrvatski branitelji u tom registru i da svi koji su u registru nisu hrvatski branitelji. Dakle netko ima te podatke izvan Hrvatske, a ovdje se priječi da građani a ovdje se priječi da građani Hrvatske znaju tko je stvorio, branio Hrvatsku državu i tko sada ima prvo na udio i neke druge stvari vezane uz Fond hrvatskih branitelja. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Gospodine Mršić ja sam gotovo s ovom vašom replikom, gotovo potpuno suglasan. Prema tome ne znam zbog čega je vaša replika bila upućena meni, nije mi jasno uopće. Zahvaljujem. Završnu riječ predstavnik Vlade, uvaženi Krunoslav Mesarić, državni tajnik u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Izvolite. **Mesarić, Dame i gospodo saborski zastupnici. Moram, nisam mislio ovako koncipirati završnu riječ, ali sada moram kolega Mršić, zapravo saborski zastupnik Mršić je ovdje rekao nešto što očigledno nije istina. zapravo društvo za upravljanje imovinom Fonda hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji ima onoliko podataka koliko im je potrebno za obračunavanje udjela. To je utvrdila između ostalog u inspekciji i agencija za zaštitu osobnih podataka. Drugo, podatke koje imaju, osobne brojeve, zapravo matični broj građana i sve ostale podatke, adresu, ime i prezime, ono što im je potrebno da bi mogli identificirati, sukladno zakonu, sukladno ugovoru o izboru društva moraju čuvati kao poslovnu tajnu. I treće, Ministarstvo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Društvo za upravljanje imovinom su potpisali još dodatni ugovor o zaštiti tajnosti podataka. To smo javno rekli iz ministarstva i potpuno je jasno transparentno, a o tome posebnu brigu vodi i Agencija za zaštitu tajnosti podataka. Budući da objava registra ili ne objava za nas u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je poštivanje ili ne poštivanje zakona. Zakonski okvir kakav je, ne dopušta objavu registra. Tko mi ne vjeruje, izvolite otići na web stranice Agencije za zaštitu podataka i dobiti ćete punu informaciju o tome. Toliko o registru. Iz rasprave je potpuno vidljivo bilo da Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Vlade Republike Hrvatske i potpredsjednica Vlade i ministrica gospođa gospođa Jadranka Kosor, provodeći projekt Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te provodeći podprojekte, a to je Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji i članova njihovih obitelji te zaklada hrvatskih branitelja je postigla pun uspjeh. Svi javljeni kako koji su se javili u raspravi bilo kroz klubove, bilo pojedinačne rasprave pa i u replikama, rekli su da su to odlični projekti. Dakle u tom smjeru smo predložili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu hrvatskih branitelja koji je E.U. zakon iako su naši branitelji iz prostog razloga što ograničavajući jednu mogućnost kupovine vrijednosnih papira na svjetskim burzama htjeli smo zaštititi što jače Fond hrvatskih branitelja. Budući da ljudi koji sjede u upravnom odboru fonda su branitelji koji su htjeli da se vrijednosnice kupuju hrvatske i hrvatskih firmi. Europska unija sukladno već pročitanoj uredbi kaže da moraju biti potpuno isti uvjeti natjecanja na tržištu. I tražila je da sukladno toj uredbi Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti napravi, izjednači mogućnost kupovanja vrijednosnica kako u zemlji tako i u inozemstvu, i to smo u članku 1. ovog zakona i napravili. Rasprava o zakonu je bila mislim kratka. Svi ste pohvalili nastojanja ministarstva da zaštitimo što jače Fond hrvatskih branitelja. I na kraju mislim da bi trebalo reći, pojedini cijenjeni zastupnici u Hrvatskom saboru su to izrekli, ali mislim da je trebalo explicite izreći, pozvati branitelje da ne prodaju udijele, svoje udjele u Fondu hrvatskih branitelja, ne samo radi toga što tada zaklada i Fond za stipendiranje neće više funkcionirati u ovom obliku kao sada jer će imati manji priliv novaca od dividende, a ona je 127 milijuna za 3 godine. Dakle, to je jedna trećina dividende. To je ogroman novac. Mislim da, još nešto, oni ako kao, po zakonu tržišta velika ponuda spustit će cijenu. Neće dobiti onu cijenu koju su zamislili za pojedine, za udjele. Potpredsjednica Vlade je rekla da su udjeli sada 600 kuna. Ako je velika količina na tržištu, ti udjeli, dionice i Tcoma-a i dionice INA-e sigurno da će doživjeti određeni pad. mislim da treba se zaključit ili predlažem da Sabor, da se zaključi sa raspravom, da se apelira da se dobro razmisli o prodaji dionica

i za prijepodnevno zasjedanje, poslijepodne ćemo nastaviti sa 4., o ovom prijedlogu zakona ćemo glasati kad se za to steknu potrebni uvjeti. Počet ćemo u 15 sati sa točkom broj 4. – Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem. Dobar vam tek!